Kohalolijaks on registreerunud 77 Riigikogu liiget, puudub 24.Head kolleegid, enne kui me saame asuda eelnõude ja arupärimiste üleandmise juurde, on meil ette nähtud päevakorra kinnitamine. Kui Kui päevakorra kohta küsimusi ei ole, siis, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise ettevalmistamise

otsuse eelnõu 374 OE ei ole ettepanek põhiseaduse § 103 lõike 2 mõttes ja sellise eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks ei näe põhiseadus ette Riigikogu koosseisu häälteenamust. Nüüd, päevakorra kinnitamisel on mul küsimus,

Aitäh, hea kolleeg! Antud juhul on juhatus päevakorra projekti lisatud info puhul

Vastavalt hääletuse tulemusele 8 : 1 on komisjon leidnud, et see konkreetne otsuse eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust, ja sellest lähtuvalt on

koosseisu häälteenamuse nõuet ei ole. Mulle meenub üks konkreetne hääletus, mis puudutas vist poliitilist kultuuri. Selle otsuse eelnõu puhul ei olnud Riigikogu koosseisu häälteenamus vajalik. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Vähemus võib rääkida ükskõik mida, aga kui komisjoni esimees ütleb, et on nii, siis komisjonis koalitsioon ka nii hääletab ja nii see lähebki. Aga kui meil on õigusosakond ja sealt tuleb vastus, siis peaks ju juhatus ikkagi

Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, auväärt juhataja! Aga see soovitus ei aita meid kuidagi edasi. Komisjoni [esindaja] tuleb meile siia selgitusi andma homme, aga päevakorra me kinnitame täna. Kuid tegelikult ei ole see üldse oluline. Ma imestan ja olen hämmingus, kuhu me oma parlamentaarse demokraatiaga ja õigusriigiga oleme jõudnud, kui üks Riigikogu komisjon hääletab, kas üks või teine põhiseaduse paragrahv kehtib või mitte, ja üks Riigikogu komisjon tõlgendab ühte või teist paragrahvi ja tõlgendab seda veel erinevalt meie õigus‑ ja analüüsiosakonnast,

Nii et minu ettepanek on küll praegu fikseerida suures saalis ära, et see eelnõu ei vaja 51 häält, selleks et ta oleks vastu võetud otsusena, ja selle teadmisega me siis läheme ka Riigikogu päevakorra hääletamise juurde. Aitäh,

hea kolleeg! Nagu ma teile juba eelnevalt ütlesin, me lähtume selles küsimuses juhtivkomisjonis võetud seisukohast. Riigikogu praktikas on tõepoolest olnud erinevaid lähenemisi. Pikka aega oli kõikidel OE‑del 51 hääle nõue, siis otsustati teistmoodi. Tänane juhatus on seisukohal, et komisjonidel on väga suur õigus nende otsuste langetamisel.

Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. et Riigikogu õigusanalüüsi komisjon on võtnud vastu otsuse, et see [eelnõu] ei vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Seda otsust ei ole mitte keegi praegu vaidlustanud. Teie toote välja põhjenduse, et komisjonil on suur enesemääramisõigus ja nemad võivad kõike otsustada. See seisukoht kuidagi õiguslikult ei korreleeru.

Kui te leiate, et asi on vastupidine, siis tuleb kõik need töötajad seal lahti lasta ja jätta kõik need juriidilised vaidlused ainult komisjonide otsustada.

Aitäh, hea kolleeg! Ma toon välja, et käesoleva istunginädala päevakorras on neli otsuse eelnõu, millega tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele. Sellesse päevakorra projekti on lisatud ka info häälteenamuse nõude kohta ja see lähtub komisjonidelt saadud informatsioonist. Ma rõhutan, head kolleegid, et komisjonidelt saadud informatsioonist. Ühel juhul on komisjoni arvamus kujunenud häälteenamuse alusel, kahel juhul tugines komisjon õigus‑ ja analüüsiosakonna arvamusele ja ühel juhul jõudis komisjon konsensuslikult seisukohale, et tegu on koosseisu häälteenamust nõudva eelnõuga. Antud juhul on lõplik instants nende küsimuste üle otsustamisel ikkagi komisjon, kes on väga selgelt oma seisukoha selles küsimuses kujundanud. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Austatud istungi juhataja! Mul on küsimus [ühe] eelnõu kohta. Ma juba korra olen teilt küsinud kohta, millega antakse Konkurentsiametile võimalus määrata hiigeltrahve. Te ühel istungil minuga nõustusite, et see võib olla probleem, kui juhtivkomisjoniks on määratud majanduskomisjon, kes tegelikult ei saa antud eelnõu menetleda, sest seal hakatakse

Kas te olete juhatuses seda teemat uuesti arutanud ja kas olete jõudnud otsuseni, kas see [eelnõu] liigub põhiseadus‑ või õiguskomisjoni? Kumb on juhtivkomisjon? Aitäh! Me oleme seda juhatuses arutanud. Oleme küsinud hinnanguid

Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! No ma ei saa teie vastustest ikkagi aru. Te olete jäärapäiselt kinni selles, et komisjon otsustab, mismoodi need asjad siin hääletusele tulevad, kas [on vaja] Riigikogu koosseisu häälteenamust või mitte. Küsimus on praegu printsiibis väga oluline. Ma arvan, et meie, olenemata sellest, et me oleme erinevate vaadetega, oleme siiski ühte meelt, et siin saalis peab menetlus toimuma seaduse järgi. Nii, see on punkt üks.Riigikogu õigus‑ ja analüüsiosakond tegi kindlaks, et see eelnõu, mille üle praegu vaidlus käib, ei nõua Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Öelge, kuidas see võimalik on. Kuidas me menetleme siin asju, kui teie, kes te peate tagama, ütleme, kogu istungi läbiviimisel juriidiliselt korrektse korra, ise eirate seda ja jätate selle kõrvale?Ma Ma tuletan teile meelde, et eelmine nädal tõusetus küsimus, kas mina saan esitada seda eelnõu või mitte. Te ütlesite, et te teete mulle erandi. Mina ütlesin teile selle peale niimoodi, et ma loobun sellest erandist, ma ei vaja mingeid privileege, kuna seadus ütleb, et ma ei saa seda teha. Olge sama printsipiaalne, lugupeetud Lauri Hussar, sest te ei saa ju hakata seadust muutma niimoodi, et komisjon on kõige suurema otsustusjõuga. Ma juhin tähelepanu, et ka komisjon peab järgima kehtivat õigust,

See on küll teie arvamus. Antud juhul on juhatus päevakorra projekti lisanud info häälteenamuse nõude kohta ja on seda tehes lähtunud komisjonidelt saadud informatsioonist. See on see, millele me oleme tuginenud. Head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise ettevalmistamise juurde.

Poolt on 66 Riigikogu liiget, vastu 10, erapooletuid 1. Päevakord on kinnitatud. Nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun!

esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu. Esiteks, krüptovaraturu seaduse eelnõu. Teiseks, euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kolme seaduseelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Neljandaks, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust terviseminister. Kõik eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Enne kui ma palun kolleeg Riina Solmani siia Riigikogu kõnetooli, on Mart Helmel küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun! Aitäh! Ma tahan selgitada, et mina olin see erapooletu hääl päevakorra kinnitamisel. Ma ei ole põhimõtteliselt selle päevakorra vastu, aga ma olen põhimõtteliselt selle vastu, et siia on sisse sokutatud 51 hääle nõuded, mis ei ole seadusega kooskõlas ja mis on juhatuse omavoli. Oma erapooletu häälega ma protestisin selle vastu. Aitäh! Hea kolleeg, ma ei saa seda protseduuriliseks küsimuseks lugeda. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Riina Solmani. Palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid saalis! Austatud peaminister ja need inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Isamaa fraktsiooni poolt on üle anda arupärimine härra Lauri Läänemetsale, siseministrile. Arupärimine on Venemaa kodanike hääleõiguse kohta Eesti kohalike omavalitsuste [volikogude] valimisel Venemaa Ukraina-vastase sõja ajal.Sisu ajal.Sisu on järgmine. Lugupeetud Lauri Läänemets! Ametis olev valitsus on koalitsioonilepingus kokku leppinud: "Töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimisel ilma põhiseadust muutmata." Ometi pole valitsus jõudnud konkreetsete sammudeni, kuigi koalitsioonilepingule kirjutati alla juba aasta tagasi. Riigikogule pole seni laekunud ühtegi vastavasisulist eelnõu. Ajakirjanduses avaldatud info kohaselt on kokkulepitu elluviimise viibimise üheks põhjuseks asjaolu, et üks parlamendierakond,

hinnangul on Venemaa kodanike hääleõigus Eesti kohalike omavalitsuste [volikogude] valimisel moraalselt aktsepteeritav, arvestades muu hulgas, et Eesti on vastu Venemaa kodanike osalemisele näiteks rahvusvahelistel võistlustel, on keelanud Venemaa numbrimärgiga autod Eestis ega väljasta Venemaa kodanikele turismiviisasid ja nii edasi?

Eesti riigipühad suuresti teistes Euroopa Liidu liikmesriikides kehtestatud riigipühadega, kui välja arvata taasiseseisvumispäev ja võidupüha, aga üks märkimisväärne erinevus puudutab ülestõusmispühade teist püha, mis on valdavas osas Euroopa Liidu liikmesriikides – tegelikult ka paljudes teistes riikides, kokku on nimekirjas rohkem kui 100 riiki – riigipüha ning puhkepäev,

Eesti. Meie ettepanek on lisada riigipühade nimekirja ülestõusmispühade teine püha, mis oleks alati alati esmaspäeval, nagu me kõik aru saame, ja oleks vaba päev. Tuletan meelde, et riigipühasid meil väga palju ei ole, ja kuna ülestõusmispühade esimene püha ja nelipühade esimene püha on alati

Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, meelde tuletamast, et täna on tõesti ülestõusmispühade teine püha! Head kolleegid, olen võtnud Riigikogu juhatuse nimel vastu viis eelnõu ja ühe arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Asume tänase päevakorra juurde. Head kolleegid, tänane esimene päevakorrapunkt on justiitsminister Madis Timpsoni ametivanne. Nimelt, Vabariigi Presidendi käesoleva aasta 25. märtsi otsusega nr 376 on Madis Timpson nimetatud justiitsministriks. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Härra justiitsminister, palun!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

Suur tänu, härra minister, ja palju edu teile teie töös! Järgnevalt, head kolleegid, tänane teine päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Mart Maastiku, Riina Solmani, Priit Sibula, Andres Metsoja, Urmas Reinsalu, Tõnis Lukase, Varro Vooglaiu, Rain Epleri, Ants Froschi, Helle-Moonika Helme ja Leo Kunnase 22. mail eelmisel aastal esitatud arupärimine riigi alustalade lõhkumise kohta.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Nagu juba öeldud, on täna ülestõusmispühade teine püha. Seetõttu on kohane panna kõlama nende pühade keskne rõõmusõnum: Kristus on üles tõusnud, elagu Kristus, kuningas. Arupärimine, mida täna tutvustame, sai esitatud varsti juba ligi aasta tagasi, 22. mail 2023. aastal, ja see seondub riigi alustalade lõhkumisega. Kuna arupärimine on nende kümne kuu jooksul paljuski oma aktuaalsust minetanud, siis ei hakka ma tutvustavat osa ette lugema, vaid nimetan lihtsalt need kolm küsimust, mis said esitatud proua peaministrile. Esiteks, miks te varjasite enne Riigikogu valimisi Reformierakonna soovi hävitada traditsioonilise abielu mõiste? Pidades silmas, et abielu on olemuslikult ümber määratletud, ei saa eitada, et selle senine tähendus Eestis kehtivas õiguses on hävitatud. Teiseks, miks te üritate sooneutraalse niinimetatud abielu mõiste eelnõu Riigikogus kiirkorras läbi suruda, kuigi küsitlus näitab, et üle poole Eesti elanikest on selle vastu? Jutt käib Ühiskonnauuringute Instituudi läbiviidud küsitlusest. Kolmandaks, kas te mõistate, et valijad ei ole andnud teile ja teie erakonnale mandaati abielu mõiste muutmiseks ja selliselt toimides lõhestate te Eesti ühiskonda? Aitäh! Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Aitäh! Kõigepealt, meil on muidugi esindusdemokraatia. Esindusdemokraatia toimib nii, nagu põhiseaduses on ette nähtud, et valitakse inimesi Riigikokku, mitte ei anta mandaati konkreetsetele lubadustele. Muidu oleks kõigil siin

meiegi ja püüdlete ka teie oma valijate suunal.Nii, esimene küsimus: "Miks Te varjasite enne Riigikogu valimisi Reformierakonna soovi hävitada traditsioonilise abielu mõiste?" Vastupidi, me lõime õigusruumi ja õigusliku kaitse kõigile peredele, me viisime abielu mõiste kooskõlla põhiseadusega. Abieluvõrdsus tagab kõigile inimestele samad õigused ja kohustused, ilma et see vähendaks kellegi teise õigusi. Sellel seisukohal oli 2023. aasta detsembris 57% Eesti elanikest ja 2023. aasta mais 55% elanikest. Kusjuures noorte

Juba enne perekonnaseaduse muudatuste vastuvõtmist, täpsemalt 2019. aastal, asus Riigikohtu üldkogu seisukohale, et põhiseaduse § 26 esimeses lauses ja § 27 lõikes 1 tagatud perekonna põhiõigus kaitseb ka samast soost inimeste õigust elada Eestis perekonnaelu. Üldkogu nõustus Riigikohtu halduskolleegiumi väljendatud seisukohaga, et perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest ja sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. See on Riigikohtu otsus. See tähendab, et samuti nagu eri soost inimesed võivad ka samast soost püsivas partnerluses elavad inimesed moodustada perekonna, seda põhiseaduses tagatud perekonna põhiõiguse tähenduses, ning põhiseadus kaitseb nende perekonnaelu riigivõimu sekkumise eest. Teine küsimus: "Miks Te üritate sooneutraalse "abielu" mõiste eelnõu Riigikogus kiirkorras läbi suruda, kuigi küsitlus näitab, et üle poole Eesti elanikest on selle vastu?" Väide, et üle poole elanikest on selle vastu, on vale. oli vale ka maikuus, kui see arupärimine esitati: 55% Eesti elanikest oli siis seisukohal, et abieluvõrdsus tagab kõigile inimestele samad õigused ja kohustused, ilma et see vähendaks kellegi teise õigusi. Seda väidet ei toetanud vaid 37% elanikest. Eesmärk ei olnud seadusemuudatusi kuidagi läbi suruda. Eesmärk oli alati pidada sisulist debatti, aga selline soov eeldab ka teise poole sarnast soovi.

Kolmas küsimus: "Kas Te mõistate, et valijad ei ole andnud Teile mandaati abielu mõiste muutmiseks ja selliselt toimides lõhestate Te ühiskonda?" Jällegi, te teate väga hästi, kuidas esindusdemokraatia toimib. Aga nüüd selle teema kohta. Teema oli meedias esindatud, kui toimus perekonnaseaduse muudatuste menetlemine Riigikogus, aga ka siis oli toetus abieluvõrdsusele suurem kui vastu[olek]. Peale seadusemuudatuste jõustumist ei leia see teema enam märkimisväärset kajastust meedias ega lõhesta ühiskonda Rohkem arutelusid tekitavate teemade kaasatus avalikus sotsiaalmeedias on üle 3000 postituse nädalas. Võrdluseks: abieluvõrdsuse teema kaasatus oli kogu 2024. aasta märtsi kohta alla 400. Ehk muidu üle 3000 nädalas, aga praegu, märtsis 2024, kogu märtsi kohta 400. Teemat on kajastatud peamiselt kirikus [ettetulevate] temaatiliste eriarvamuste tõttu, mida kajastatakse avalikus sotsiaalmeedias väga spetsiifiliselt kirikute endiga seotult.

Suur tänu! Proua peaminister, teile on vähemalt üks küsimus. Jaak Valge, palun! Suur tänu, härra juhataja, usalduse eest! Pöördun teie poole, proua peaminister, järgmise küsimusega.

mil alguses suhtuti homoseksuaalsusesse pigem sallivalt ja perekonda mittesallivalt. Feminist Aleksandra Kollontai leidis, et abielu on kodanlik lõks, mis hääbub 50 aasta jooksul. Aga tuul pöördus, Nõukogude Liit hakkas tugevdama abielu ja keelas homoseksuaalse käitumise. Saksa kommunistid läksid veel kaugemale, nemad hakkasid kasutama loosungit "Hävitage homoseksuaalsus ja fašism kaob!". Päriselt. Nüüd mu küsimus: kui kauaks jääb teie arvates praegune vasakpoolsete homoseksuaalsust mahitav ja perekonda alavääristav hoiak kehtima? Suur Perekond saab olla erisugune, perekond saab olla ka samasooliste inimeste perekond. Sellised perekonnad eksisteerivad. Ja vastupidi: kui need [inimesed] saavad abielluda, siis saab rohkem inimesi abielluda, mis on ju positiivne. Kokkuvõttes on rohkem abielusid, rohkem seostatud perekondi.

põhiseadusega vastuolus. Põhiseadus jõustus teatavasti 1992. aastal. Kas kõik need 32 aastat oli põhiseadusvastane olukord, mille teie lõpuks ära parandasite? Ei olnud mitte põhiseadusega vastuolus, vaid ei olnud põhiseadusega kooskõlas. Kui te loete Riigikohtu lahendit

kaitsevad ka samast soost isikute õigust elada perekonnaelu Eestis, sest perekonnaelu kaitset riigi sekkumise eest ei ole põhiseaduse tekstis seatud sõltuvusse perekonnaliikmete soost ega seksuaalsest sättumusest sellised kitsendused ei ole põhiseadusest leitavad ka tõlgendamise teel. See on Riigikohtu halduskolleegiumi otsus 27. juunist 2017. aastast, määrus asjas nr 3‑3‑1‑19‑17, Martin Helme, palun! Aitäh! Noh, liberaalsete poliitaktivistide tegevus Riigikohtus ei ole loomulikult mingi argument normaalsuse jalge alla trampimiseks. Pigem on see argument nende inimeste väljavahetamiseks Riigikohtus. Aga jah, ma jah, ma olen nõus oma hea pinginaabri Varroga, et seda jaburust ja tõele mittevastavust, mis teie jutust välja tuleb, on nii palju, et ei jõua reageerida. Ma küsin selle nurga alt, et kõikides tsivilisatsioonides läbi kõikide aegade on perekond olnud üks ja sama asi: üks mees ja üks naine, nende püsiv liit ja sellest liidust sündinud lapsed, keda nad kasvatavad. Nüüd on liberaalid Nüüd on liberaalid otsustanud selle ümber defineerida, pea peale pöörata, kõike lugeda perekonnaks. Teie olete õnnelik, et nüüd tuleb rohkem abielusid. Aga Eestis ja terves Euroopas on tõsine iibekriis, nendest niigi vähestest abieludest sünnib vähe lapsi. Nendest abieludest, kus on ainult samasoolised, ei sünni ju üldse lapsi. Kuidas lahendab see abielunormaalsuse ja traditsioonilise perekonna lõhkumine Eesti iibekriisi? See ei puuduta ju absoluutselt seda. Te Te ütlete: normaalsuse jalge alla trampimine. Need perekonnad on olemas, sõltumata sellest, kas on see seadus või ei ole. Need perekonnad on kogu aeg olemas olnud, lihtsalt nüüd on nendel perekondadel täpselt samasugused õigused nagu teistel perekondadel. Defineerimine pole ju küsimus. Ausalt öeldes, kas teie heteroseksuaalne abielu

abielu definitsiooni muuta, ja väitsite, et see on nagu piisavalt reguleeritud. Miks te valetasite Eesti rahvale? Ei ole valetanud Eesti rahvale. Mart

Jah, teie pereelu kohta ka ei küsitud. Teie käest küsitakse perekonna definitsiooni kohta, iibe kohta. Vastake palun nendele küsimustele, mitte ärge toppige oma nina Martin Helme pereasjadesse, tema laste arvu ja muudesse asjadesse. Pole teie asi! Isegi kui te olete peaminister, pole teie asi!Aga nüüd ma küsin. Te räägite kogu aeg euroopalikest väärtustest. Kas euroopalikud väärtused ongi nüüd need, mida me näeme? Saksamaal legaliseeriti kanep. Homoabielud on parem nähtus, kui on traditsiooniline heteroabielu. Laste saamine tähendab naistele sünnitusmasinaks muutumist, aga mitte ühiskonna ja perekonna järelkasvu tagamist. Kas need on need euroopalikud väärtused, mille eest teie sõdite siin, nii et varsti ei jää kivi kivi peale? Teie aeg! Võib-olla te olete varsti euroopalike väärtuste hulka arvanud ka

Lihtsalt, kas teile endale ei tundu, et ise te tahate ju toppida oma nina teiste asjadesse? Näiteks mind üldse ei huvita, mida teised oma kodus teevad.

Kui küsimus on peres, siis loomulikult on peresid, kus on ema, isa ja lapsed, aga on ka teistsuguseid perekondi. Ideaal on muidugi selline, et ema ja isa, kes saavad koos lapsed, on koos elu lõpuni ja need bioloogilised lapsed elavad oma bioloogiliste vanemate ja õdede-vendadega koos. Aga see ei ole lihtsalt reaalsus.

Ei puuduta see teie peret, ei puuduta see minu peret, see puudutab neid inimesi, kes sellises kooselus elavad. Kõik ülejäänud muidugi vastaks oma ideaalist lähtuvalt. Kalle

ma ei ole teil siin mingis koolitunnis, kus ma pean teile vastama ja teie teete mulle nagu mingit testi.

juba ka läänes pesa teinud kommunistid, kes olid Nõukogude Liidu poolt mahitatud, tegelesid lääne ühiskondade õõnestamisega. Vahel te päris sümpaatselt tuletate Nõukogude orjust meelde, aga miks te sedasama marksismi Eesti rahvale kaela määrite, sellest ma aru ei saa. Äkki te põhjendate? Aitäh! Mina ei ole mitte kunagi kommunismiaega idealiseerinud, see tuleb pigem teie ridadest.

proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne kui saame asuda läbirääkimiste juurde, on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Siin kõlas Kaja Kallase suust väide, et vähemuse õigusi ei panda rahvahääletusele. Teie siin, istungi juhataja, teil on abi ka kõrval olemas, äkki te oskate mind valgustada, kus see täpselt reguleeritud on, et

Riigikogu liikme küsimusele ja sellisena tuleb seda seisukohta ka võtta. Riigikogu esimees ei hakka siin andma nii-öelda kaaludega hinnanguid ei küsimustele ega ka vastustele. Seda meie protseduur tõesti ette ei näe. Jaak Valge, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Suur tänu, istungi juhataja! Mul on teile üks ettepanek, mitte päris küsimus, vaid ettepanek. Kui te selgelt näete, et proua peaminister vastab küsimusest mööda ja ei kavatsegi küsimusele vastata, kas te mingilgi moel saaksite

Palun! Aitäh, hea kolleeg! Niikaua, kui püsitakse diskussiooni teemas, on istungi juhatajal väga keeruline sekkuda. Kui küsimused või vastused ei puuduta teemat, siis istungi juhataja sekkub.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Nagu ma oma küsimust esitades ütlesin, on peaministri seisukohti perepoliitika vallas üsna valulik kuulata, sest praktiliselt praktiliselt iga lausega peaks debateerima. Küll tuleb sealt väiteid, mis on valed, küll tuleb sealt väiteid, mis on tendentslikud, küll tuleb sealt väiteid, mis on pooltõed, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siingi ei jõua ma seda teha ja ei soovigi hakata seda tegema. Aga ühe asja tahaks küll ära õiendada. See on seesama väide, millele ma osutasin ka oma küsimust esitades. Nimelt, peaminister ütles arupärimisele vastates, et niinimetatud homoabielu seadustades "me viisime abielu mõiste kooskõlla põhiseadusega".

see oli 3. juulil, on Eestis kehtivates seadustes määratletud abielu mõiste olnud vastuolus põhiseadusega. Ja näete, siis lõpuks tuli printsess valgel hobusel, Kaja Kallas koos oma koalitsiooniga, ja lõpetas selle põhiseadusvastase olukorra, lõpuks ometi sai abielu määratletud nii, nagu põhiseadus seda nõuab, et omavahel saavad abiellu astuda ka kaks samast soost isikut, kaks meest või kaks naist. Siis andis peaminister meile sellise, ütleme, sofistika kõrgpilotaaži näitava vastuse. Ma kirjutasin selle sõna-sõnalt üles. Ma vaatasin veel istungi salvestust, et ma ei eksiks sõnastusega: mitte ei olnud põhiseadusega vastuolus see varem kehtinud abielu määratlus, vaid polnud põhiseadusega kooskõlas. Nii. Kas keegi oskaks mulle selle palun lahti mõtestada, mis olukord see selline on? Abielu määratlus üksnes mehe ja naise vahelise liiduna ei olnud küll põhiseadusega vastuolus, aga ta polnud ka põhiseadusega kooskõlas.

muutsime olukorra, mis ei olnud põhiseadusega kooskõlas, selliseks, et nüüd see on põhiseadusega kooskõlas, siis ei ole võimalik järeldada midagi muud kui seda, et varem kehtinud olukord oli põhiseadusega vastuolus. Mõelge selle peale, et meil on reaalselt peaminister meil on reaalselt ilmselt ka selline valitsuskoalitsioon – eeldusel, et nad nõustuvad peaministriga –, kes arvavadki, et kogu varasema iseseisvusperioodi ja muidugi ka enne seda kehtinud abielu määratlus on olnud põhiseadusvastane. See seisukoht on loomulikult mitte midagi vähemat kui lihtsalt naeruväärne, lihtsalt naeruväärne, ei kannata kõige vähematki kriitikat. Ma olen isiklikult rääkinud mitme inimesega, kes olid Põhiseaduse Assamblee liikmed, osalesid põhiseaduse teksti koostamisel ja kes teavad väga hästi, et kui põhiseaduse § 27 kirjutati sisse, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, siis peeti silmas just nimelt mehe ja naise vahelist liitu et perekonna kui mehe ja naise vahelise liidu aluseks on abielu kui mehe ja naise vaheline kokkulepe, mida ühiskond tunnustab. Te ei leia mitte ühtegi Põhiseaduse Assamblee liiget, mitte ühteainsat Põhiseaduse Assamblee liiget, kes kinnitaks teile, et abielu ja perekonna all peeti silmas midagi muud kui mehe ja naise vahelist liitu. Nii et on ilmselge, et peaministri jutt on täiesti ebaadekvaatne. Mida peaminister veel ütles? Minu osutuse peale hakkas ta tsiteerima ühte Riigikohtu otsust, mille numbrit ma peast ei [suuda] meenutada, ja osutas sellele, justkui sellest nähtuks, et riigil on kohustus määratleda abielu ümber sellisel viisil, et see hõlmaks ka samast soost isikute omavahelisi liite. Lausvale, ühemõtteline lausvale. Riigikohus ei ole mitte kunagi mitte üheski aspektis mitte ühelgi juhul öelnud, et riigil on põhiseadusest tulenev kohustus muuta abielu määratlus ära selliselt, et omavahel saaks abiellu astuda samast soost isikud. Sellist asja ei ole mitte mitte kunagi toimunud. Tehke faktikontroll, uurige, puurige, analüüsige, kritiseerige. Sada protsenti kindlalt ei ole sellist asja mitte kunagi toimunud. Nii et peaministri osutus vastupidisele,

Nõukogude nomenklatuuri tippkommunisti tütar Kaja Kallas, kes viib ellu selgelt kultuurimarksistlikke põhiideid, suudab süüdistada kõiki teisi selles, et nad ihalevad kuskil hingepõues vasakpoolseid lahendusi. Tegelikult on reaalsus ikkagi ei saa aru sellest väitest, et reaalsuses on ju need inimesed, need perekonnad olemas. Esiteks alustame otsast peale: need ei ole perekonnad. Reaalsuses on igasuguseid inimkooslusi, kes elavad ühe katuse all, kes on ühes leibkonnas, kellel on igasugused huvitavad ühised hobid, ja neid ei nimetata perekonnaks, ei saa nimetada ja ei tohi nimetada. Ei ole perekonnad! Reaalsuses on veel palju igasuguseid inimkooslusi, mis ei ole abielu mõistega hõivatud. ei ole ikka veel lubatud mitmenaisepidamine. Kuidas selline sallimatus? Lubamatu diskrimineerimine! Appi-appi, miks te midagi ette ei võta?

Millegipärast hakkab midagi heietama sellest, mis on või mida ei ole Ungaris, bluffides või manipuleerides statistikaga hirmsamal kombel. Aga vale on ka see, nagu Riigikohus ütleks, et see on põhiseadusega vastuolus olev olukord, kui meil

Täielik vähemus planeedil Maa. Tuleb kaitsta! Ja ainult sedasi on võimalik kaitsta, et me ikka kestame rahvana edasi. See tähendab, on vaja, et meil oleks lapsi. Igas ühiskonnas aegade algusest saadik, enne veel, kui õpiti õlut pruulima,

Igas ühiskonnas, ka kõige jaburamates ühiskondades, orjanduslikes süsteemides, mingisugustes primitiivsetes hõimudes kuskil džunglimetsades on perekond olnud ikka üks ja sama: ema, isa ja nende lapsed. Ilma selleta ühiskond lihtsalt ei jätku, lõpeb otsa. Nii nagu ta kipub minu meelest meil praegu liberaalide juhtimise ajal olema: eesti rahvas on lihtsalt lõpetanud enda taastootmise kindlate käte tingimustes. Ja mida kindlad käed selle peale teevad? Otsustavad veel kandadega trampida selle ainsa üksuse peal, mis peaks meid tulevikku kandma. mitte mingil juhul ei ole ma nõus selle jutuga, et vähemuste õiguste üle ei saa kuidagi hääletada. See on olemuslikult demokraatiavastane hoiak. Olemuslikult! Me teame, liberaalid ongi uued fašistid, eks ole, nende jaoks demokraatia ongi selline, mida tuleb väänata niimoodi, nagu kõik otsused, mis neile on vajalikud, oleks demokraatlikud, ja kõik otsused, mis neile ei meeldi, oleks mittedemokraatlikud. Aga tegelikult on niimoodi, et 15‑s Euroopa riigis on tehtud referendum sellelsamal abielu ümberdefineerimise teemal. 15 riigis! Kõik need on siis mittedemokraatlikud meist lääne pool olevad riigid. No võib-olla ongi, sest see, kui ühel hetkel otsustavad kohtud,

Olemuslikult ebademokraatlik on see, mismoodi meil Eestis lõhuti, rüvetati ära perekonna mõiste ja riigi seadused muudeti perversseks. Loomulikult tuleb see tagasi pöörata. Kas me teeme seda referendumiga või me teeme seda kuidagi teistmoodi, aga loomulikult tuleb see tagasi pöörata. Ilma selleta ei ole lootustki, et eesti rahvas edasi kesta saaks. Nii et ma lihtsalt soovitaksin Kaja Kallasele, et teinekord, kui nendel teemadel juttu tuleb, siis vähem segast peksta ja rohkem küsimustele vastata. See ei ole niimoodi, et me tulime nagu koolikiusuga ja küsime küsimusi. Tegelikult olid arusaadavad küsimused, aga vastused ei olnud arusaadavad. Meil on põhiseaduses kirjas, mis asju ei panda referendumile, ja seal ei ole homoteemat kirjas. Ei ole muide. Aitäh!

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Head kolleegid, ka need, kes on ekraanide taga! Ma tahaks ikkagi ka alustada sellestsamast, millest Martingi alustas: täiesti selgelt kompartei liikmete loodud Reformierakond, mis kannab täiesti selgelt kompartei pärispattu ja demokraatliku ühiskonna tasalülitamise instinkte, tuleb näpuga näitama inimeste peale, kellel ei ole midagi pistmist kommunismiga ega kommunistliku parteiga! Mitte midagi, mitte kõige vähematki! Mitte kõige vähematki! Aga see on ka kommunistlik, kui näpuga näidata ja öelda, et sina oled varas, ehkki ise on varastanud terve riigi paljaks, nagu praegune valitsus seda teeb. See on esimene asi, et ärge toppige oma punaseid hilpe teistele ümber! Kandke neid ise uhkusega! Te olete need muidugi kollaseks pleegitanud ja arvate, et sellega olete patust pääsenud. Aga ei ole. Teine asi on muidugi see, et te olete korduvalt väitnud, et te olite väga hea advokaat. Mina ei tea, kui hea advokaat te olite, õnneks ei ole tarvis olnud teie advokaaditeenuseid kasutada. Aga see, kuidas te vastate järjekindlalt meie küsimustele nii infotunnis kui ka arupärimistele vastates, ei jäta küll muljet, et teie juriidilised teadmised oleksid tasemel või ka teie väitlusoskus oleks tasemel. Ainus, mida te oskate, on küsijat solvata ja rünnata, ka kõige madalamal viisil nagu täna. Noh, kui see on hea advokaadi tunnus, siis võib-olla. Oleneb ilmselt ka sellest, kuidas keegi advokaadi headust hindab. Need olid kaks märkust, mida ma kindlasti teha tahtsin. Kolmas on see, et ma esitasin väga selge küsimuse: missugused on teie hinnangul need euroopalikud väärtused, mida tänapäeva Euroopas kultiveeritakse, peetakse universaalseks ja mis on [Eestis] kas puudulikult esindatud või oleks vaja sisse viia ka Eesti ühiskonnas? Vastust ma sellele ei saanud. Ma esitasin ka võib-olla selliseid suunavaid küsimusi, et kas euroopalike väärtuste hulka kuulub ettenähtavas tulevikus või kuulub euroopalike väärtuste hulka ka ürgühiskonnale omane promiskuiteet, kus kõik on kõikidega sisuliselt kui mitte abielus, siis vähemalt vahekorras: isad tütardega ja emad poegadega ning õed ja vennad omavahel. See oleks eriti demokraatlik. See oleks ju eriti demokraatlik ja võib-olla tõesti Euroopa selles suunas liigubki. Sõna "liberaalsus" nagu ka vihjab sellele. Vastust ei saanud. Ei saanud vastust ka suunavale küsimusele selle kohta, et näed, Saksamaal legaliseeriti kanep. Aga meie politsei raadiost täna kuulsin uudist – teatas, et Eesti narkoturgu ja narkotarbimist see ei mõjuta, kuna Saksamaal on need kogused nii väikesed. Ah soo! (Naerab.) See ajab lausa naerma: kogused on nii väikesed, et ainult sakslastele jätkub.

Missugused on euroopalikud väärtused? Tahaks nagu definitsiooni saada. Aga definitsiooni ei saa. Kõrvalepõikena: Kaja Kallas armastab meile siit puldist ikka kogu aeg rääkida, kuidas Ukraina peab sõja võitma. Palun defineerige, mis see sõja võit on! Kas sõja võit on sõja peatamine praeguses olukorras, kus Venemaa ei ole oma eesmärke saavutanud, ja Ukraina ja tema lääneliitlased võivad väita, et Venemaa kukkus oma agressiooniga läbi? Kas see on võit? Või on võit ikkagi see, kui minnakse Kertši välja ja võib-olla isegi poole silla peale? Kas see on võit? Ma tahaksin seda definitsiooni saada. Meil aetakse siin niisugust propagandistlikku udu kogu aeg, ka selles küsimuses, mida me täna siin käsitlesime. Konkreetsust, täpsust, arusaadavust, põhjalikkust! Vähem propagandat, rohkem sisulisust! Aitäh!

lisaaega, palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Lugupeetud Eesti rahvas! Austatud saadikud! Hea juhataja! Ma tulin kõnetooli peaministri ütluse peale, et tema ei tea nende teemade juuri, aga et "teie ju olete nendest teemadest huvitatud". Ma siis aitan teda.Esiteks, ma pean minema juriidiliste juurte juurde. See ütlus läheb kindlasti Eesti õiguse ajalukku, mida te siin täna tõdesite, et

1940. aastani ka kooskõlas tänase revolutsioonilise situatsiooniga. Siin te suutsite mind ikkagi rabada. Ma olen siiamaani hämmingus, kuidas omaaegsed põhiseadused olid nii viletsad, et nad ei küüni teie valitsuse ajal loodud sürrealistliku tõlgenduseni.Nüüd ajaloost. Ma küsin: kas on olemas ühiskonna hävitamise programmi? Jah, see programm on olemas, see anti välja 1848. aastal. See oli üks lühike ja lööv tekst, erakordselt ohtlik: kommunistliku partei manifest. Ärge arvake, et selle elluviimine on lõppenud, sest marksism on nähtus, mis on elujõuline.

selle tegevuse tagajärjeks oli üle 100 miljoni inimese surm kogu maailmas ja lugematud kannatused.Vaatame,

teisi kommunistlikke liikumisi välismaal. Selle kohta on haruldaselt palju arhiividokumente ja uurimusi. Ta toetas ühiskonda hävitavaid liikumisi, õõnestusorganisatsioone, mis tihtipeale kandsid ka näiteks Lääne-Euroopa riikides või USA‑s nimetust "kommunistlik USA kommunistlik partei, Saksamaa kommunistlik partei, Itaalia kommunistlik partei. Paraku rahastati meie enda vanemate maksurahast teiste

kaasosalusel seda riiki hävitatud. Jõuan selle temaatika juurde, kes siis oli moodsa ühiskonna lammutamise programmi üks autoreid. See on väga isikustatav: Herbert Marcuse, kommunistlik filosoof, kes märatses Saksamaal juba 1919. aastal noore mehena, relv käes, korraldas kommunistlikku revolutsiooni ehk püüdis inimesi tappa. Aga sellest oli vähe, ta ei jäänud revolutsiooni tulemustega rahule, sest ei õnnestunud juba 1919 Saksamaad hävitada, teha seal samasugust revolutsiooni nagu Venemaal. Aga ta võttis õppust: pärast USA‑sse emigreerumist alustas ta selle ühiskonna õõnestamist. Temalt pärineb vihakõne mõiste. Te viite ellu Marcuse kuritegelikku programmi sõnavabaduse piiramisel. Vihakõne, repressiivne tolerants, nagu tema seda nimetas: sõnavabadus kehtib ainult teatud maailmavaate puhul, ülejäänud kuuluvad mahasurumisele, kõrvaldamisele ja likvideerimisele. Siin saalis viiakse

enam. Ta oli mõnevõrra kriitiline Nõukogude mudeli suhtes, sest lääne tööline oli jõukas, ostis autosid, elas hästi, ta ei tahtnud mingit marksistlikku revolutsiooni. [Marcuse] otsis tüli tekitavaid teemasid. teemasid. Üks tüli tekitav teema oli see, et ta sotsioloogi pilguga, filosoofi pilguga otsis rahulolematut elementi ühiskonnas. Ta leidis, et oh, mõned sellised on, immigrandid näiteks, nende abiga on võimalik ühiskonda lõhkuda, pahupidi keerata, neid on võimalik üles ässitada selle ühiskonna vastu, kuhu nad on tulnud. Siis ta leidis, et ahah, seksuaalvähemused võiksid tüli tekitada, hakkame neid reklaamima, hakkame ühiskonnas lõputut tüli üles keerama.

See kurikuulus ühiskonna hävitamise programm aastast 1848, kommunistliku partei manifest, ju kuulutas sõja kodanlikule perekonnale. Tekst oli lausa banaalne, seal räägiti, et proletariaadil on kaotada ainult ahelad, et kodanlikke sentimentaalseid ütlusi lastest ja perekonnast ja õrnadest suhetest keegi ei usu ja see kõik tuleb laiali lüüa. Selline toores tekst tegelikult, mille järelmõjude alusel siin Eesti Vabariigi parlamendis on tehtud otsuseid ja tehakse edasi ja viiakse marksistliku psühhopaadi Marcuse programmi ellu, see on kahjuks nii.

kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Andres Metsoja ja Andrei Korobeiniku 7. juunil eelmisel aastal esitatud arupärimine Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamise kohta. Ettekandeks palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Andres Metsoja. Palun! Aitäh, austatud spiiker! Hea peaminister! Head kolleegid! Tõepoolest, aeg voolab omasoodu ja meie koos ajaga.

Tõesti nii on, et kui seda arupärimist kokku kirjutasin, siis konsulteerisin tänaseks juba pensionile läinud Heiki Mägiga, kes on Rail Balticu protsessi juures Pärnumaal olnud aegade algusest nii-öelda maakonna arendajana. Aga probleem lühidalt öeldes keskendub sellele,

2020. aasta mais aga tühistas Riigikohus osaliselt maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassikoridori asukoha määramise kohta Lõuna-Pärnumaal. Eeskätt tulenes see ebapiisavast keskkonnamõju hindamisest.

et kindlasti saab uuesti keskkonnamõju hinnata ja algatada ka Natura eelmõjude hinnangu, käia selle protsessi otsast lõpuni läbi. Aga asjaosalised olid suhteliselt veendunud, et sellega ei saavutata mingit oluliselt paremat tulemust, pigem tekib üks lõputu venimise kadalipp, võib-olla tekitab see kohalikes elanikes isegi täiendavat nõutust ja ka ebaselgust. Ega ei ole ju saladus ka see, et raudteetrass on üks tervik.Eestis

Need arutelud on võtnud väga ideoloogilisi mõõtmeid. Toona läks nii, et omavalitsusjuhte ei olnudki väga võimalik kuulata, sest Riigikohus oli oma seisukoha kujundanud. Omavalitsusjuhtidele lubati

ja teadaolevalt pole lõplik planeeringulahendus ikka veel avalikkuse ette jõudnud. Kindlasti on selle aastaga, kui see see arupärimine on olnud ootel, protsessid edasi läinud. Siia on kirja saanud kuus küsimust. Kindlasti on oluline teemat käsitleda. Loodame, et peaminister saab tekkinud olukorrast, mis ka vahepeal, aasta jooksul jooksul on teadupärast muutunud, ülevaate anda. Sest tõepoolest, tegemist on sajandi projektiga. Harjumaal on ehitused alanud juba varem, sellest aastast käivituvad need ka Raplamaal ja [see töö] liigub edasi Pärnu suunal. Aga raudtee ei saa mitte kunagi tervikuks, kui ei ole ehitusõigust selle vahepealses osas. Seepärast oleksin arupärijana väga tänulik, kui te annaksite täiendavaid selgitusi ja selgitaksite sealjuures, kuidas me selle projektiga ka säästutingimustes ikkagi jõuame soovitud tulemuseni, et rongid aastal 2028 hakkaksid sellel trassil siiski veerema. Aitäh! Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun!

See tähendaks, et kõik hakkab jälle otsast peale!" Selle KSH ehk keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi uuenduste ja täpsustuste avalikustamine toimus vahemikus juuli 2023 kuni august 2023. Avalikud arutelud toimusid kuni 10. augustini Kilingi-Nõmmel, Häädemeestel ja Pärnus. Avalikustamisel ei esitatud vastuväiteid programmi täiendamise-uuendamise kohta. Avalikustamisel esitatud tähelepanekute alusel tehti üksnes tehnilist laadi muudatusi. Selle programmi kiitis Kliimaministeerium 11. oktoobril 2023. aastal heaks. Teine küsimus: "Millal jõuab lõplik planeeringulahendus avalikkuseni ja millal jõutakse planeeringu kehtestamiseni?" Uuendatud maakonnaplaneeringu lahenduse, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja hüvitusmeetmete kava kooskõlastamist ametiasutustega alustati detsembris 2023. [Praegu] käib dokumentide täiendamine kooskõlastusringilt saabunud info alusel. Planeeringulahenduse aruande avalikustab Regionaal‑ ja Põllumajandusministeerium eeldatavalt 2024. aasta teises kvartalis. Sellele eelnevad avalik väljapanek ja avalikud arutelud. Planeeringu ja selle lisade heakskiitmine ja kehtestamine on kavandatud 2024. aasta teise poolde. Kolmas küsimus: "Millal on kavandatud projekteerimishangete ettevalmistamine ja trassi projekteerimine hetkel alles planeeritavas osas?" Riik on arendajana teekonna kiirendamiseks valinud lähenemise, mille kohaselt viiakse tegevusi läbi maksimaalses lubatud ulatuses paralleelselt. On valmis

Neljas küsimus: "Millal on plaanis läbi viia ehitushanked, millal toimub ehitus ja millal on objekti lõplik valmimine?" 2024. aasta teise poolde on kavandatud projekteerija ja ehitajaga lepingute sõlmimine, mille alusel võiks Pärnumaal ehitus alata juba 2025. aastal. Enne reaalsete ehitustööde algust viiakse läbi KSH ja samamoodi kompensatsioonimeetmete rakendamine. Ehitustegevuse jaoks ettenähtud vahemik on 2025–2030. Oluline on märkida, et Lõuna-Pärnumaa trassi planeeritavas osas ehitustegevuse läbiviimine sõltub tugevalt ehituse ajal kehtivatest keskkonnapiirangutest, mille lõplik koosseis ja maht selguvad käimasoleva keskkonnamõjude strateegilise hindamise tulemusena. tulemusena. Seetõttu on oluline teadvustada, et ehituse ajakava on hetkel indikatiivne ja täpsustub peale eelnimetatud tegevuste läbiviimist. Aga me oleme korduvalt valitsuses arutanud ka seda, et tegelikult ei peaks midagi saama takistuseks, et kui on midagi, mida me saame kiirendada, siis seda tuleks kiirendada. Siin tuleb veel öelda, et me ei ole ju selles projektis üksi, vaid me oleme siin koos Läti ja Leeduga. Viies küsimus: "Kuidas objekti hilisem valmimine haakub kogu RB projektiga kui tervikuga ja milline on selle rahvusvaheline mõju?"

Sellest tulenevalt on oluline, et Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa lõigu ehitust ettevalmistavad tegevused – planeering, mõjude hindamine, projekteerimine – liiguksid kiires tempos ja takistusteta. Selleks oleme moodustanud laiapõhjalise Rail Balticu juhtimiskomisjoni, mis muu hulgas arutab Lõuna-Pärnumaa lõiguga seonduvat, et vajalikud saaks takistusteta edasi liikuda. Loomulikult kaasnevad demokraatlike protsessidega riskid, mille realiseerumine võib tähtajast [kinnipidamist] väärata. Teatav ettenägematus on avaliku taristu rajamisele suunatud tegevustesse sisse programmeeritud. On oluline, et hallatavad riskid oleksid adekvaatselt

seda, et uue ühendusega kaasnevad hüved ehk kiirem ühendus Balti riikide pealinnade ning muu Euroopa vahel, transpordist tulenevate heitmete vähenemine, transpordiohutus ja parem militaarmobiilsus realiseeruvad samuti viivitusega. Kuues küsimus: "Kes vastutab kogu selle segaduse eest ja mis juhtub siis, kui tuleb kogu RB raha Euroopa Liidule tagasi maksta, kuna Eesti ei saa tervikliku RB objektiga õigeaegselt valmis?" Rail Balticu ehituse ettevalmistamiseks ja ehituseks eraldatud vahendite kasutamist auditeeritakse vähemalt korra aastas, muu hulgas välisriikide audiitorite poolt. Praegu suured riskid seoses tagasinõuetega puuduvad. Tulevikku vaatavalt: TEN‑T määruse artikkel 56 sätestab, et kui põhivõrguga seotud tööd alustatakse või see lõpetatakse märkimisväärse viivitusega, võib komisjon paluda asjaomastel liikmesriikidel hilinemist põhjendada. Liikmesriik esitab sellise põhjenduse kolme kuu jooksul ja komisjon konsulteerib saadud vastuse põhjal asjaomaste liikmesriikidega, et lahendada viivitusi põhjustanud probleem.

vastavalt Balti riikide kokkuleppele suures osas Euroopa Liidu toetusest, siis on oluline, et suudame kiirelt ja eesmärgipäraselt ära kasutada juba praegu rahastamislepete alusel Rail Balticu rajamiseks Euroopa Liidu eelarvest ja riigieelarvest eraldatud vahendid. Rail Balticut rahastatakse Euroopa ühendamise

rahastuslepingutele. Sellest tulenevalt on oluline, et vahendite tagasimaksmise [nõude] vältimiseks oleksid kõik edukates rahastustaotlustes kavandatud tegevused tähtaegselt ellu viidud. Kuigi teatud tingimustel, mis on sätestatud rahastuslepingute üldosades, on võimalik vahendite kasutamise tähtaegu pikendada, on otstarbekas ikkagi need tegevused viia ellu planeeritud ajakavas. Muu hulgas välditakse sellega inflatsioonist tulenevat investeeringu kallinemise riski. On aga tõsiasi, et iga konkreetse rahastuslepingu raames eraldatud vahendite kasutamata jätmise korral tuleb osa antud rahast rahastajale tagastada. Tuleb silmas pidada ka seda, et

Pigem küsin ära ikkagi selle küsimuse, mis seis on meil selle veeremipoolega. Ma loodan, et oskate põgusalt vastata. Sellest on räägitud, et kui raudtee valmis saab, peaksid selle peale tulema ka rongid,

Suur tänu, proua peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Andres Metsoja. Palun!

Ju me selles mõttes oleme astunud ikkagi suure sammu mingisuguse uue demokraatia suunas, kui me jõuame erinevate arendustega sinnamaale, kus kohtulik sekkumine Riigikohtu tasemel on igapäevane. Ju siis tuleb neid protsesse üle vaadata ja nendega tulevikus tegelda suurema tähelepanuga. Olgugi et kogu see Rail Balticu trassi kavandamine on ju ajendatud ikkagi Euroopa ühest juurpõhimõttest, et kui majandustegevuses on võimalik minna mööda looduskaitsest, siis justkui tulebki seda teha, ei ole võimalik kaaluda alternatiive.

üheselt öelda, et sellel maatükil, mida avalike funktsioonide täitmiseks on vaja, on hind ja sellel on sageli emotsionaalne hind, mitte ainult turuhind. Selleks peaks seadusandlik koda

mitte kahega, nagu algul oli kavandatud. Ma saan aru, et seda probleemi, et see üherajalisena tehakse, on võimalik ka leevendada, just nimelt selle abil, et on käivitatud kohalike

tublid ametnikud, asjaosalised, peavad kõige sellega hakkama saama. Nii et minu poolt tänud kõigile koalitsioonidele, et see Rail Balticu protsess ikkagi edasi

küllap aasta 2028 annab lõpliku selguse või siis tekib veel mõningane ajavaru, et see raudtee esimeses faasis käivituks vähemalt siseriiklikult, kui rahvusvaheliselt aeg veel selleks küps ei ole. Aitäh!

Tänane neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Rene Koka, Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Kalle Grünthali ja Kert Kingo 19. juunil eelmisel aastal esitatud arupärimine peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta.

usalduse eest jälle! Mul on tõepoolest istungi läbiviimise protseduuri kohta küsimus. Puutub see sellesse, miks see istungi läbiviimine sellelsamal teemal, see protseduur ei ole toimunud varem, kuigi see arupärimine esitati eelmise aasta [19.] juunil. Aitäh, hea kolleeg, ja aitäh seda meelde tuletamast! Tõepoolest, meil kipub meelest ära minema,

seadusest tulenevatest nõuetest, sest see oli võimatu. Aga tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus see arupärimiste vall on üsna õhukeseks lihvitud. Ma usun, et kõik, kes on soovinud oma küsimustele vastuseid saada,

protseduuri kohta. Aitäh, hea kolleeg! Vastan. Riigikogu juhatus võttis juba eelmise aasta kevadistungjärgul

See raskendab oluliselt Riigikogu juhatuse tööd päevakorra planeerimisel. Täiesti siiralt, head kolleegid: me koostame

Kui tekib olukord, kus arutelu võimatuse tõttu ei ole võimalik eelnõusid menetleda, siis on väga keeruline Riigikogu töögraafikut planeerida.Aga ütleme nii, et Riigikogu juhatus on teinud oma parima ka selle nädala päevakorra planeerimisel. Ma usun, et meil on täna homme – arvestades, et tegu on homme ühe väga emotsionaalse teemaga juba esimese päevakorrapunkti puhul –, aga ka kolmapäeval ja neljapäeval piisavalt tööd, meil on, mille üle siin Riigikogu saalis aru pidada. Nii et, head kolleegid, ma küll ei nõustu kuidagi selle väitega, nagu viimastel

Aga selle arutelu võimatuse kohta tasub märkida, et paljudel kordadel pole päevakorra planeerimisel arutatud ettekandjaga läbi, kas ta on parasjagu Eestis või on ta

Aitäh võimaluse eest! Te ütlesite, et rohkem lihtsalt ei jõua esmaspäeval arupärimisi läbi vaadata. See ei pea päris paika. Meie tänane tööpäev kestab kella 12‑ni ja tegelikult me jõuaks

Aitäh, hea kolleeg! Ma veel kord kordan üle need põhimõtted, millest lähtuvalt on Riigikogu juhatus Riigikogu nädala päevakorra kokku pannud. On väga selgelt välja toodud, et eesmärk on tagada Riigikogu töövõime. Riigikogu töö peab olema korraldatud nii, et Riigikogu saaks täita kõiki oma põhiseadusest tulenevaid ülesandeid. Päevakorra koostamisel lähtume sellest, et ka Vabariigi Valitsusel oleks võimalik oma tööd planeerida. Päevakorras peaksid olema Riigikogu erinevate fraktsioonide algatatud eelnõud, Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõud, aga ka muud põhiseadusest ja seadustest tulenevad Riigikogu ülesanded. Juhatus on seisukohal,

Aga nüüd tõesti, Henn Põlluaas, palun teid Riigikogu kõnetooli, et tutvustada Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Rene Koka, Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Kalle Grünthali ja Kert Kingo esitatud arupärimist peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Mul on siin juba nimetatud saadikute arupärimine peaminister Kaja Kallasele peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta.Eesti kohta.Eesti ühiskond ja rahvas ägab valitsuse maksuterrori all, inimesed vaesuvad, eriti paljulapselised pered.

ka väga drastiline, on hüppeliselt tõusnud, ja ma kordan, et just nimelt [palju]lapseliste perede seas. Majandusliku olukorra halvenemine mõjutab kahtlemata ka sündimust. Siin on selge otsene seos, sest me oleme varem näinud, kuidas toetused on parandanud sündimust, seda Aga Eestis on sündimuskordaja langenud märksa rohkem kui mujal. Seetõttu ei maksa rääkida, et mujal on samamoodi. Ei ole,

Sotsiaalministri juures on küll mingisugune komisjon, aga see ei ole kordagi koos käinud. Need probleemid valitsust ei huvita. Vastupidi, sellises olukorras vähendas valitsus suurperede toetusi, mille tagajärjel satuvad raskustesse üha uued ja uued Eesti paljulapselised pered.

väga hullusti öelda, aga see on päris-päris vaenulik ja hukatuslik meie perede ja laste suhtes. Jätkuva hinnatõusu tingimustes

Põhiseadus sätestab, et valitsuse ja kogu riigi ülesanne on seista Eesti riigi, eesti kultuuri ja rahvuse kestmise eest. Ühiskonna ja rahvuse kestmise aluseks on perekond ja lapsed, ei midagi muud. Vaid [palju]lapselised pered tagavad rahvuse jätkusuutlikkuse, aga meil on nende vastu kuulutatud hoopistükkis sõda. Kannatavad ju lapsed. Kannatavad lapsed, kellel toetuste vähenemise tagajärjel kaovad ära erinevad võimalused tegeleda huviharidusega, saada isegi kodus normaalselt süüa. Üha rohkem on neid lapsi, kes saavad sooja toitu ainult koolis, mitte kodus. Selles suhtes on valitsuse tegevus absoluutselt arusaamatu, justkui olekski eesmärk hävitada meie ühiskond, meie rahvas, et lapsi ei sünniks. Selle kõrval me näeme piiramatut massiimmigratsiooni. Ja siis loetakse meile ette protsente, kuidas rahvaarv kasvab. Aga see ei ole ju eesti rahva arv. Sellised tendentsid on täiesti kuritegelikud. Sellega seoses on meil rida küsimusi, mida ma ei hakka ette lugema. Aga mul on peaministrile palve:

Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun! Aitäh! Kõigepealt, seda negatiivsust te suudate küll palju toota, Eesti rahvas ägaks maksuterrori all. Ometi on see maksukoormus täpselt sama, mis ta oli 2019. ja 2020. aastal, kui valitsuses oli EKRE. Täiesti sama. (Hääl saalist.) Palun ärge karjuge.

"Kuidas on valitsusel plaanis tegeleda peretoetuste vähendamise tagajärgedega, kas lasterikkad pered suunatakse sotsiaalabi järjekorda või on kavas võtta vastu mingeid uusi toetusmeetmeid?" Esiteks ei ole õige see väide, et peretoetused on vähenenud. Statistikaamet avaldas eelmisel nädalal valitsussektori kulutuste ülevaate, kus on välja toodud, et laste‑ ja peretoetused 2023. aastal kasvasid 22,7%, reaalse ostujõu kasv oli lausa 12%. Seega on peretoetused võrreldes 2022. aasta jaanuariga tõusnud. Esimese lapse toetus on 2024. aastal võrreldes 2022. aastaga 33,3% kõrgem, kolmelapselise pere toetused kasvavad 33,99%. Võrreldes 2022. ja 2024. aastat

kui 2022. aastal. Kokku saab kolme lapsega pere kuus 710 eurot ja seitsme lapsega pere saab 1310 eurot. Samuti toetame peresid vanemahüvitise süsteemiga ja üksikvanemaid elatisabiga, mis tõusis 100 eurolt 200 Kõik paljulapselised pered ei ole raskustes. Me teame, et raskustes on üksikvanemad ja raskustes on lapsed, kes kasvavad vanavanematega. Mina igati toetan vajaduspõhiseid toetusi, aga hetkel ei ole neid võimalik [teoks teha].Teine küsimus: "Kas ja kui palju lasterikaste perede või nende esindusorganisatsioonidega on peaminister peale valimisi kohtunud ja nendega arutanud peretoetuste vähendamise tagajärgi ja mõjusid?" Meil on valitsuses tööjaotus: vastavalt valdkondadele valmistavad ministrid ette muudatusi ja muudatuste ettevalmistamisel kohtuvad ka huvigruppidega. Eelnõu koostamise ajal toimus sotsiaalkaitseministri osalusega kohtumine. Viimane ministri kohtumine huvigrupi huvigrupi esindusorganisatsiooniga toimus 5. märtsil 2024. aastal.Kolmas küsimus: "Kuidas kavatseb valitsus tekkinud olukorras lähtuda põhiseaduse §28‑st, mis ütleb, et lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole Lasterikkus on suur väärtus ja riik panustabki enam suurperede toetamisse nende hakkamasaamise tagamiseks. 2023. aastal kulus 490 miljoni euro suurusest peretoetuste eelarvestcirca57% lasterikastele peredele, kui võtta arvesse lastetoetusi ja lasterikka pere toetusi. Eesti kulutab lastega perede toetamisele rohkem, kui Euroopa Liidus seda keskmiselt tehakse. Lasterikka pere toetuse kehtestamise ajaga võrreldes on selle toetuse proportsioon keskmise sissetuleku suhtes samas suurusjärgus. Nii on kolme lapsega pere toetus kokku 710 eurot kuus, mis teeb ühe lapse kohta 237 eurot kuus. Seitsme lapsega peres on toetus 1310 eurot kuus, ühe lapse kohta teeb see 187 eurot. Võrdluseks: ühe lapsega pere lapsetoetus on 80 eurot kuus ja kahe lapsega pere kahe lapse toetus on 160 eurot kuus. Ehk kolme toetus on 237 eurot kuus, mis näitab, et [palju]lapselisi peresid toetatakse rohkem.Neljas küsimus: "Kas peaministril on ülevaade või vähemalt ettekujutus mõne Eesti maapiirkondades elava keskmise lasterikka pere ühe kuu eelarvest?" Poliitilisi otsuseid ei tehta üksikisikust lähtuvalt, aga kui võrrelda laste‑ ja peretoetusi Euroopa Liidus, siis on näha, et Eestis on need ühed kõrgemad. Võrdluseks on hea välja tuua, et seitsme lapsega pere toetus on viies maakonnas suurem kui selle piirkonna mediaanpalk.

Viies küsimus: "Juhul kui teadmine suurperede keskmistest kuludest-tuludest on, siis milliseid kulusid soovitab Peaminister selliste perede vanematel esmajärgus vähendama asuda?" Finantsotsuste tegemine jääb iga pere enda teha. Demokraatlikus ühiskonnas ei hakka riik ütlema, kui palju ja milleks peab raha kulutama. Need valikud tehakse ikka lähtuvalt pere prioriteetidest. Aitäh!

Kui palju kordi peab neid numbreid või arve ümber lükkama, mis te siin jälle ette vuristasite, kui te neid võrdlusi tegite? Alustaks sellest, et kui me räägime, et 2023. aastalversus2022. aastal lastetoetused tõusid, siis jah, tõusid, aga 2024. aastal võeti need ära.

Mis see lahendus iibe[probleemile] on? Ma tean, et me kuuleme kindlasti jälle sellest, kuidas peab olema kindlustunne naistel ja peredel ning peab olema jõukus. No jõukust te võtate ära. Aga mis kindlustunnet te toodate väikekoolide sulgemisega, automaksu kehtestamisega, Eesti venestamisega, kliimahüsteeria ja roheterrori kehtestamisega? Mis see teie plaan on, mis see teie positiivne plaan on? Ma sõjaõhutamisest ei hakka rääkimagi. Mis see positiivne plaan on, kuidas me siis tuleme sellest iibekriisist välja? Aitäh! Esiteks, lastetoetusi ei võetud ära, peretoetusi ei võetud kelleltki ära, neid vähendati, aga endiselt jäid nad kõrgemaks kui 2022. aastal. Ehk neid tõsteti väga palju, me vähendasime seda osakaalu, aga endiselt jäid nad kõrgemaks kui 2022. aastal. See vastab tõele.Mis

parem kui meil – töö‑ ja pereelu ühildamine; see, et lapsed ei ole ainult naiste mure ja rõõm; partnerite võrdsem osalemine kodustes töödes ja turvalised peresuhted; naise kindlus tuleviku suhtes, mis tähendab, et mees ei kao tema kõrvalt ära siis, kui naine on lapse saanud, ja naine ei pea last üksi üles kasvatama; töökoha stabiilsus, majanduse üldine olukord. Muidugi, raha mõjutab, sealhulgas mõjutavad toetused, aga on mingi

et lapsi sünniks rohkem, on eelkõige tegelemine naiste heaoluga, sellega, et naised tunneksid ennast kindlalt ja julgeksid lapsi saada. Kert

… Aitäh! Austatud peaminister! Mul on küsimus suhkrumaksu kohta. Me oleme tänaseks aru saanud, et see on veel üks lisamaks, mis kahjuks lööb ju eelkõige meie lasterikkaid peresid ja ka vaesemaid peresid.

kontrolli alla. Muidugi olid seal teised meetmed ka, liikumine ja kõik muud asjad. Aga kõik need ettepanekud, mis teie teete, on ju kuluettepanekud. Mis puudutab Facebooki ja üldse suurte digihiidude maksustamist, siis see saab toimuda ainult ühtlaselt, vaid siis, kui me teeme seda teistega koos.

poolikute faktidega. Teile meeldib väga rääkida sellest, kuidas Eesti on üks suuremate lastetoetustega riik ja nii edasi ja nii edasi. Aga te ei taha kunagi siia juurde rääkida sellest, et te olete viinud Eesti suurima inflatsiooniga riikide hulka. Te ei taha rääkida sellest, mis olukord meil koolides on, mis olukorda te olete kohalikud omavalitsused pannud. maksutõusud: küll automaks, magusamaks, käibemaks ja nii edasi. Te peaksite paluma enda abilistel ikkagi teile taustsüsteem selgeks teha. Kui te räägite mingist asjast, mis teie arvates on Euroopa parim, siis palun laske panna sinna juurde ka sellesama Euroopa riigi, millega te võrdlete,

Palun, head kolleegid, räägime kordamööda! Nüüd on Henn Põlluaasa kord. Aitäh! Kui kõik on tõesti nii ilus ja lastetoetused muudkui tõusevad, nagu te väidate, kuidas siis saab olla võimalik, et absoluutses ja suhtelises vaesuses elavate laste arv on hüppeliselt kasvanud, ja seda just teie valitsemise ajal? Selle asemel et süüdistada meid valetamises, peaksite ise peeglisse vaatama. Miks te ei räägi sellest, kui palju on inflatsioon ja maksutõusud perede elatustaset langetanud? Miks te ei räägi sellest, kui palju te laste toetusi vähendasite? ärge tulge palun rääkima, et maksukoormus ei ole tõusnud ja on 2019. aasta tasemel. See on järjekordne patoloogiline vale, [samasugune vale,] nagu teie rahandusministergi siin rahvale levitab. Aga ma palun konkreetset vastust: kui palju on Eesti perede elatustase, eriti just lastega perede elatustase, langenud teie valitsemise all? Palun rääkige vähemalt

Te olete öelnud, et paljulapselistel peredel on automaksu maksmiseks peretoetused. Kui peretoetusi vähendati, kas juba siis arvestas valitsus peretoetuste sisse automaksu ja kui suures mahus? Aitäh! Peretoetused on endiselt kõrgemad kui 2022. aastal. Ma tahan öelda, et vähendati peretoetuste kasvu, aga mitte peretoetusi ennast. Peretoetused jäid endiselt kõrgemaks, kui nad olid siis, kui neid tõstma mindi, 2022.

Sama argumenti ju kaks korda ei saaks kasutada. Mart Helme, palun! Mart Helme, palun! Aitäh! Mul on lihtsalt väga raske formuleerida küsimust inimesele, kes tegelikult küsimustele ei vasta või kui vastab, siis vastab küsijasuunaliste süüdistuste ja tihtipeale lausa mõnitustega. Kas te olete ise proovinud elada selle mediaanpalgaga, mida te meile siin ette lugesite küll Saaremaa, küll mingite teiste maakondade kohta? Kas te olete proovinud käia 1200‑eurose palga eest tööl kusagil maakonnakeskuses või näiteks Haapsalust Tallinna Mis te arvate, kuidas on selle sissetulekuga võimalik elada ja väita, et elu on läinud paremaks? Kas te teate, et inimesed, kui neil on vähegi võimalik, töötavad mitme koha peal, et hakkama saada kõigi nende kasvavate ja kasvavate kulutustega? Te räägite, et palgad on tõusnud. Jah, aga te ei räägi, kui palju inflatsioon on tõusnud, kui palju hinnad on tõusnud. Aitäh, hea kolleeg! Sellest te ei räägi ja ütlete meile ülbelt, et tehke ka teine pool rehkendusest ära.

need inimesed, kes selle väikese palga eest tööl käivad, peavad üleval neid inimesi, kes on kodus ja saavad suuremat toetust, mida korjatakse nende inimeste palga pealt, kes käivad tööl, kes teevad rasket tööd, selleks et oma palka välja teenida,

kui inimeste palgad. See raha ei tule kuskilt mujalt kui nende vaeste inimeste taskust, kes seda palka välja teenivad. Mart Maastik, palun! Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud proua peaminister! Te tõite siin näiteid, et mediaanpalk on väiksem kui suurperedele mõeldud lastetoetused.

need on need asjad, mis tekitavad naistes ebakindlust. Seetõttu, töö‑ ja pereelu ühildamine, samamoodi koormuse võrdsem jaotamine on see, mida naised soovivad. Loomulikult ka see, et kriisid saaksid läbi. Mul on hea meel tõdeda,

Ikka pean üle käima. Ma ei naeruväärista kuidagi seda, et on inimesi, kes kasvatavad kodus lapsi. Ma tahan rõhutada, et maksumaksja ja teie heidate siin kogu aeg ette seda, et me oleme sunnitud makse tõstma, aga kõik need toetused

siis tekib küsimus, kas see on õiglane, kui keegi rügab tööd teha selle jaoks, et keegi teine saaks toetusi saades kodus olla. See on see põhjus, miks ma seda välja toon.Aga jällegi: kindlustundel, olen

Ma ka tuginen faktidele. Kas te olete nõus selle faktiga, et idaslaavi kultuuriruumi rahvaste sündimus on märksa madalam kui eestlaste oma? Kui te olete sellega nõus, kas te olete siis nõus ka selle järeldusega, et et idaslaavi kultuuriruumist tuleva massiimmigratsiooni tulemusena sündimus väheneb ja see teravdab meie rahvastikuprobleeme? Kui te ka sellega nõus olete, siis on mul järgmine loogiline küsimus. Miks siis teie valitsus ajab sellist immigratsioonipoliitikat, mille tulemusena meil toimub massiimmigratsioon? See ei puutu üldse tegelikult Ukraina põgenikesse, see on olnud juba varasemal ajal, see puutub nii-öelda tavalisse immigratsiooni. Minu meelest faktidega ei ole võimalik nõus olla või mitte nõus olla, faktid kas on või ei ole. Aga mul pole võimalik kontrollida, kas teie esitatud [väited] on tõesed. Seetõttu ei saa ma nendele väidetele kuidagi reageerida. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kaja Kallas! Ei ole mitte esimene kord, kui te käite siin arupärimisele vastamas, ja kogu aeg tuleb teie huultelt selline lause, et

kõik teised on süüdi peale teie. Aga te unustate ära ühe väga olulise asja: teie olete valitsuse juht ja teie teete vastavaid otsuseid. Aga minu küsimus kõlab selliselt: kas kas te siis tahate öelda, et see arupärimine, mis esitati, arupärimine peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta – seal on probleemid olemas –, on esitatud alusetult? Aitäh! Ma ei väida, et kõik on hästi. Ei ole kõik hästi, aga ei ole ka nii halvasti, nagu teie seda kõike esitate. Aitäh! Suur tänu, auväärt peaminister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jaak Valge, palun!

Aga ma loodan, et selle rääkimise tulemusena on ka teile mõni asi selgeks saanud. Mõni teine asi, mille juurde ma pärast tulen, ei ole kahjuks küll üldse selgeks saanud.Aga see rääkimine, ma ütlen teile, on sisuliselt väga põhjendatud, sest uskuge, ma tõesti ei liialda, kui väidan, et Eesti rahvastiku seisund on praegu kõigi aegade kõige kriitilisem. Tõsi, eestlaste arvu kahanemine peale Liivi sõda ja peale põhjasõda oli märksa järsum kui praegu, aga vahe on lihtsalt selles, et toona

teades ligikaudset keskmist laste arvu varem ja teades ka rahvaarvu, võin täitsa kindlalt öelda, et sündide arv on väikseim mitte ainult alates 1919. aastast,

Vabadussõja ajal ja 1920. aastal sündis peaaegu kaks korda rohkem lapsi kui praegu. Nii et sõda või ka julgeolekuprobleemid iseenesest ei ole põhjuseks, miks sündimus langeb. Õigemini ei ole need ainus põhjus, sellel on palju põhjusi.

Selle nimi on alkoholipoliitika muutmine. Loomulikult mitte niimoodi, nagu siin mõned aastad tagasi tehti aktsiise tõstes, mille tulemusena maksud Lätti sõitsid, vaid ikkagi müügipiirangutega. Meie siin Läänemere regioonis oleme üks kahest liberaalse alkoholipoliitikaga riigist, teine on Läti. Teistes riikides on hoopis karmimad müügipiirangud. Kusjuures ka Lätis seda karmistatakse või arutatakse seda. See puutub ka tervelt elatud aastatesse. Nagu ma olen varem rääkinud, minu arvutuste tulemusena saaksime juhul, kui meie tervelt elatud aastad tõuseksid Euroopa Liidu keskmisele tasemele, vähemalt 50 000 uut tööinimest juurde. See on See on arvutuse tulemus. Võime võtta need numbrid ja vaadata, et see on fakt. Fakt on ka see, et tervelt elatud aastate poolest on Eesti ja Läti Euroopa Liidu kõige viimased. See on fakt. Nagu jutuks oli, ei saa me oma rahvastikupoliitika möödalaskmisi õigustada sellega, et ka mujal on sündimus kahanenud.

te Ungari puhul rääkisite. Mis kõige värskemad numbrid need on? Kas need on 2024 või 2023, mingi ühe kuu sündimus või? Vaadake, ega sündimusest ei ole mõtet ühe kuu piires suurt rääkida, põhimõtteliselt on mõtet rääkida ikkagi trendist.

Nii, edasi. 2022. aastal – need on viimased olemasolevad andmed – oli omal soovil raseduse katkestamisi 3282,

Mark Gortfelderi värske postituse järgi on niimoodi, et ühelapselistest naistest 70% ja meestest 72% oleksid soovinud rohkem lapsi ja

sellest katastroofilisest olukorrast väljatulekuks. Aitäh! Aitäh! Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! Ma ei planeerinud seda sõnavõttu, aga seoses sellega, et peaminister

tagajärjed. Selle sisu ei ole see, nagu me lahkaksime perede koospüsimise probleeme ja vanematevahelisi suhteid. Peaminister pidevalt viitas, et ühel isal on neli naist ja palju lapsi. Tähtis on tegelikult kindlustunne.

Neid suurperesid ei ole sugugi palju, neid on vähem kui 20%. Kui öelda seda – kuidas te ütlesitegi? –, et keegi rügab tööd teha, et teine saaks lastega kodus olla,

seda. Nii palju, kui ma saan, ma kõigi oma lastega tegelen, aga ma tõesti ütlen, et mul jääb aega vajaka. Teie olite Anu Välba saates ja ütlesite, et teil on üks laps ja te tunnete väga palju muret selle pärast, et te ei saa temaga suhelda.Tõesti suhelda.Tõesti ei saa öelda, et naised ei tohi karjääri teha. Aga mehed ju sünnitada ei saa. Siia ongi koer maetud: eeskujud on olulised.

Selliseid asju ei tohiks riigis lubada, et ühed annavad ja teised võtavad. Kindlustunne on kõige olulisem. Nii et eeskujud ja kindlustunne. Aitäh!

toetusi, mis on üks kord antud, ei pöörata kahe kuu, kahe aasta või isegi 20 aasta pärast tagasi. Seetõttu tuleneb põhiseadusest ka õiguskindluse põhimõte, mis omakorda sisaldab õiguspärase ootuse ning ka usalduse kaitse põhimõtteid. Öelge palun mulle, mida peaksid tundma lasterikkad pered, kellel enne valimisi toetused tõusid, aga kui valimised olid läbi, siis paari kuu jooksul need toetused tühistati. Selle asemel kehtestati erinevad maksutõusud, nüüd pannakse veel automaks ja suhkrumaks ka otsa. Kahjuks mingeid erisusi automaksu puhul lasterikastele peredele, tundub, ette ei nähta. Kas te soovite öelda, et mitte kordagi ei riivatud sellega õiguskindluse põhimõtet? Ometigi on meil olemas põhiseaduse § 28, mida ma olen väga tihti siin tsiteerinud ja mis ütleb, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all. Ma olen küsinud peaministri käest, et kui eelarves on raha puudu, miks siis selle asemel, et ronida meie kõige nõrgemate ühiskonnaliikmete taskusse, ei soovita kehtestada pankade liigkasumi maksu. Täna ma pakkusin ka digimaksu. Iga kord olen ma saanud vastuseks, et meil on õigusriik, meil on õiguskindluse põhimõte ja pangad vajavad stabiilsust. Vabandust, aga kas siis lasterikkad pered ei vaja stabiilsust? Kas neile see õiguskindluse põhimõte ei laiene?

on vaesusesse langemise risk alati palju suurem, erinevate faktorite tõttu. Seetõttu ongi riigil eriline kohustus mõelda läbi iga eelnõu, iga uus algatus, mis võib kuidagi mõjutada lasterikkaid peresid. See on see põhjus, miks ma olen juba mitu korda siit puldist öelnud, et tundub, et peaministril on võib-olla oma põhiseadus, kus riigi erilise hoole all on pangad, mitte lasterikkad pered. Aga ma korra räägin eelarveteemast ka.

Tänaseks on ju tegelikult arusaadav, mis Reformierakonna pikaajaline plaan on. Praegu püütakse samamoodi erinevate maksutõusude abil koguda raha eelarvesse, et siis jälle vahetult enne järgmisi valimisi jagada toetusi,

maksutulu, mida valitsus loodab saada, kahjuks laekuma ei hakka, arvestades seda, kuidas inimeste toimetulek halveneb, ostuvõime väheneb ja ettevõtted sulgevad oma uksi. Aga veel paar sõna automaksust. Keskerakonna fraktsioon nimelt tellis õigusliku analüüsi. Ma olen selle siin puldis juba üle andnud koos ühe arupärimisega. See analüüs tõi välja, et automaks on vastuolus põhiseaduse ja ka Euroopa Liidu õigusega. Lisaks sellele, et me tegime üle 300 muudatusettepaneku, me pöördusime ka president Alar Karise poole juba ennetavalt palvega, et ta jätaks põhiseadusega põhiseadusega vastuolus oleva automaksu välja kuulutamata. Kõige suurem probleem seisneb selles, mida ma ka olen maininud, et see automaks ei näe ette erisusi puuetega inimestele ega lasterikastele peredele,

kuidas suhtuda sellisesse olukorda, kus riik ühe käega annab ja teise käega võtab? Me ju saame aru, et see loob ebamõistlikult palju bürokraatiat, tekitab riigile lisakulusid. Tegelikult see pole kooskõlas, nagu ma juba eelnevalt mainisin, põhiseadusest tuleneva õiguskindluse põhimõttega.

võtab need ära, viib sisse erinevad maksumuudatused, viib sisse automaksu ja siis hakkab mõtlema, et

nõrgemad ühiskonnaliikmed veel raskemasse seisu ja ei suuda rakendada toetusmeetmeid, siis see on see koht, kus eelnõu lähebki põhiseadusega vastuollu.

ma näen, et enam pole probleemi teha maksupoliitikaga tervisepoliitikat. Miks siis muidu tullakse suhkrumaksuga ja tehakse nägu, et see on tehtud sellepärast,

eelarveaugu täitmiseks, mitte selleks, et meie inimestel paremini läheks. Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

ei hakka rohkem valesid välja tooma. Kogu küsimus on aga selles, et teatavasti on suurpered, lasterikkad pered tulenevalt põhiseaduse §‑st 28 riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. Väga ilusti annavad selle kohta vastuse ka põhiseaduse kommentaarid, mis räägivad sellest, kõnealune norm lähtub tõsiasjast, et lasterikkus põhjustab üksikisikutele inimväärikuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste realiseerimisel olulisi takistusi. Esiteks võivad need sotsiaalsed riskid sõltuvalt olukorrast põhjustada sellises mahus kulutusi, mida isikud ei pruugi vaesusesse langemata suuta kanda. Aga kas on midagi praegu teistmoodi? See maksutõusude laviin, mis praegu tuleb, asetab lasterikkad pered erilise probleemi ette.

kuna laste eest hoolitsemise tõttu tuleb vanematel pahatihti töötamisest osaliselt või täielikult loobuda. See on see lasterikaste perede vaesusesse langemise riski realiseerumise eriti tõenäoline tegur. Aga mida me kuuleme Kaja Kallase jutust? Ei peagi toetusi saama, sest see pole õige, need, kes tööl käivad, peavad rohkem saama.

Aga, lugupeetud Kaja Kallas, jätke meelde üks asi. Te võite neid makse teha nii palju, kui te tahate, aga üks maks tuleb veel. See on maks, mille ma leidsin internetiavarustest: kättemaks. Selle teeb rahvas. Aitäh! Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Vaid repliigina lisan, et lastetoetusi kehtestavad ja muudavad ikkagi Riigikogu liikmed, Riigikogu. Kaja Kallas pole selle poolt ega vastu saanud hääletada.Nii, head kolleegid, oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud ja lähme järgmise päeva

Oleme korrektsed! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Aleksei Jevgrafovi, Andrei Korobeiniku ja Vadim Belobrovtsevi 8. veebruaril 2024 esitatud arupärimine palga mittejõudmise kohta õpetajatele. Arupärimine on numbriga 601.

leiti veel ühed süüdlased. Nendeks olid kohalikud omavalitsused. Nimelt, peaminister on väga palju erinevates sõnavõttudes väitnud, et nii Tallinnas kui ka teistes kohalikes omavalitsustes

Üldiselt, kui tullakse selliste väidetega välja, tuleks ka viidata, millistel andmetel need põhinevad, ning vajaduse korral rakendada sanktsioone. Tol momendil midagi sellist tehtud polnud. Sellest tulenevalt oligi esitatud minu ja minu kolleegide arupärimine, kus me tahtsime saada täiendavalt vastuseid, millistel andmetel sellised väited põhinesid. Palusimegi, et toodaks välja täpsed andmed, millises ajavahemikus, millistes koolides, millistes summades siis ei jõudnud riiklikult eraldatud raha õpetajate palkadesse.

seda plaanitakse teha, miks seda pole siiamaani tehtud ja kas peaminister plaanib algatada ka riikliku järelevalve menetluse? Sama küsimus oli selle kohta, kui peaminister väitis, et streigi ajal palga maksmine ei olnud seadusega kooskõlas. Ka siin sooviks täpsemat [vastust], milline oli see juriidiline analüüs, mille alusel selline väide

Suur tänu ettekandjale! Enne kui palun [vastama] peaministri, on Henn Põlluaasal küsimus istungi juhatajale. Aitäh, austatud istungi juhataja! Te väitsite hetk tagasi, et peaministril pole midagi pistmist peretoetuste vähendamisega, et tema allkirja seal all ei ole, et selle võttis vastu Riigikogu. Nojah, kui arvestada sedasi, nagu koalitsioon olekski terve Riigikogu, siis oleks see osaliselt ehk kõige. Aga see algatus ei tulnud mitte siit, vaid tuli ikkagi valitsusest ja peaministri allkirjaga. Nii et täpsuse

Riigikogu infotunnis ütlesite, et riigi eraldatav raha õpetajate palkadeks ei jõua Tallinnas õpetajateni. Teie tsitaat: "Et see, et palk ei jõua õpetajateni, mida meie õpetajatele toetusena maksame, peaks olema meeleavaldus linnavalitsuse ees, et miks see nii on, miks siis Tallinnas ei jõua õpetajateni?" Palun tooge välja täpsed andmed, millises ajavahemikus, millistes koolides ning millises summas ei

et riik eraldab 2024. aastal Tallinna linna õpetajate tööjõukulutoetuseks kokku 123,3 miljonit eurot. See võimaldaks Tallinna linnal avada 3516 õpetaja ametikohta, kui maksta igal õpetaja ametikohal riigi arvestuslikku keskmist, 2184 eurot, ehk alammäär pluss 20%.

õpetajate ametikohtadel keskmist palka 2378 eurot. Lisaks on Statistikaameti andmetest näha, et Tallinna linnas on hariduse ehk alus‑, üld‑, kutse‑ ja huvihariduse osakaal kogukuludes väiksem kui kogu Eestis keskmisena, ning mis kõige kurvem, aastatega on linna panus osakaaluna vähenenud. Kui 2019. aastal oli Tallinnas kogu hariduse osakaal eelarves 40,3%, samal ajal Eestis keskmisena oli see 48,7%, siis 2022. aastaks oli Tallinnas kogu hariduse osakaal langenud 37,7%‑le, Eestis keskmisena 47,2%‑le.

Palun tooge välja täpsed andmed, millistes kohalikes omavalitsustes see probleem esineb, millises ajavahemikus, millistes koolides ning millises summas ei jõudnud riiklikult eraldatud raha õpetajate palkadeks?" Õpetaja keskmise töötasu seire kohalike omavalitsuste lõikes näitab, et koolipidajate vahel on suured erinevused keskmiste palkade osas, vaatamata sellele, et riigi eraldatavat toetust arvestatakse kõigile ühetaoliselt. Mitmed omavalitsused maksavad õpetajatele enam kui 120% riigi keskmisest palgast, kuid samal ajal on mitmeid omavalitsusi, kus õpetajate keskmine palk jääb alla riigi keskmisele palgale. Saldoandmike ja Haridus‑ ja Teadusministeeriumi arvutuste kohaselt ei kasutanud

vald, Setomaa vald, Võru vald. Kolmas küsimus: "Kui Teie väide vastab tõele ja kohalikud omavalitsused ei kasuta raha sihtotstarbeliselt, siis on riigil võimalus see raha tagasi nõuda. Miks pole seda tehtud?" Kohalikud omavalitsused on oma otsustes autonoomsed, õigus raha sihtotstarbelist kasutamist auditeerida on Riigikontrollil. Ministeeriumidel on õigus teha üldseiret ja esitada küsimusi, mida Haridus‑ ja Teadusministeerium on ka teinud, näiteks Luunja valla väga madala kasutusprotsendi kohta. Õpetajate tegeliku keskmise palga kujunemisel on oluline koht töökoormusel. Nii nagu Tallinnas on näha, on Tallinn avanud 8,1% vähem ametikohti, mille tulemusena on õpetajad üle koormatud. Samas, see, et [õpetajad] ülekoormusega töötavad, võimaldab omakorda maksta avatud õpetajate ametikohtadel keskmist palka. Suures pildis koorubki välja kolm suunda. Esiteks, optimaalne ehk omavalitsused, kus on loodud nii palju õpetajate ametikohti, kui õppekava täitmise arvestus näitab, selliseid omavalitsusi omavalitsusi on 29. Siis on alakoormatud, need on omavalitsused, kus on loodud kolm või enam õpetaja ametikohta rohkem, kui õppekava täitmise arvestus näitab, selliseid omavalitsusi on kokku 35. Ja ülekoormatud, need on omavalitsused, kus on kolm või enam õpetaja ametikohta vähem, kui õppekava täitmise arvestus näitab, kokku on selliseid omavalitsusi 15. Kõige markantsem on Tallinna linn, kus me ei räägi mitte kolmest õpetajast, vaid me räägime 287 õpetajast ehk on loodud 287 õpetaja ametikohta vähem, kui riiklik arvestus ette näeb. Kõikides kohalikes omavalitsustes ei planeerita õpetajate ametikohti optimaalselt. Ühe võimaliku lahendusena on Haridus‑ ja Teadusministeerium kaalunud ka rahastusmudeli muutmist. Aga siiski tuleb arvestada, et kohalikud omavalitsused on oma otsustes autonoomsed. Neljas küsimus: "Milliseid samme plaanite ette võtta, et raha mittesihtotstarbelist kasutamist lõpetada? Kas plaanite algatada riikliku järelevalvemenetluse?" Üldhariduskoolide pidajatele eraldatakse õpetaja tööjõukulutoetust tasandus‑ ja toetusfondist. Haridus‑ ja Teadusministeerium teostab järelevalvet õppe‑ ja kasvatustegevuse läbiviimisega seonduvalt. Kontrolli,

olete väitnud, et streigi ajal õpetajatele palga maksmine on seadusevastane. [---] Juhul, kui juriidiline analüüs näitab, et raha kinnipidamine nendelt omavalitsustelt, kes maksid palka streigi ajal, on võimalik, kas kavatsete seda ka teha? Mida kavatsete teha siis, kui juriidiline analüüs näitab, et kohalike omavalitsustel oli õigus õigus maksta õpetajatele palka streigi ajal?" Seadusest tulenevalt ei ole õigust maksta palka streigi ajal. Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 25 lõige 1 sätestab, et streigi aja eest töötajatele palka ei maksta. Ka riiklik lepitaja tõlgendab seda sätet kui keeldu streigi ajal palka maksta. Niimoodi on seda tõlgendatud ka teistes riikides. Aga väga keeruline on tuvastada, kellele on streigi ajal palka makstud. See eeldaks isikupõhiselt palgaarvestuse analüüsimist, mis ei ole aja‑ ja töömahu tõttu kulutõhus tegevus. Aga fakt on see, et seadus keelab [streigi ajal] palga maksmise. Tallinna linn tahtis

infotunnis, et asjaolu, et Tallinnas palk ei jõua õpetajateni, mida õpetajatele toetusena makstakse, peaks olema aluseks meeleavaldusele linnavalitsuse ees. Kas tegemist on ametliku üleskutsega õpetajatele korraldada meeleavaldus Tallinna linnavalitsuse ees? Kui jah, kas plaanite ka ise meeleavaldusel osaleda ning millal millal võiks see meeleavaldus toimuda?" Ei, mina ei toeta streike, ei kutsu üles streikima, ei kasuta õpetajaid poliitiliselt ära, nii nagu teie seda tegite meeleavaldusel esinedes. Tegemist oli lihtsalt osundusega, kus probleem päriselt asub. See, kes siin on

munitsipaalkoolide õpetajate tööandja on Tallinna linn. Koolipidaja vastutab õpetajate töö‑ ja palgakorralduse eest ja ka selle eest, et see palk õpetajateni jõuaks. Aitäh! Suur tänu, auväärt peaminister! Teile on mõned küsimused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

See on väga tore, et te tõite selle probleemi välja ja tõite otse välja, et Tallinnas on puudu üle 200 õpetaja. Tore, et riik seda lõpuks teadvustab. Mul ongi küsimus: mida te teete riigi poolt ja enda poolt, et Tallinn ja teised kohalikud omavalitsused saaksid õpetajate kohad täidetud? Aitäh!

See on minu meelest häbiväärne, et Tallinna linnas on kogu hariduse osakaal eelarves 37,7%. Ülejäänud Eestis on see keskmiselt 47,2%. Ehk Tallinna linn kui kõige rikkam omavalitsus kohtleb oma õpetajaid selliselt. Aitäh!

Põhjenduseks öeldakse, et Haridus‑ ja Teadusministeerium peab omavalitsustelt laekunud andmeid kontrollima, kuna haridusasutuste poolt Eesti hariduse infosüsteemi ja taotluste menetlemise infosüsteemi lisatud andmete sisestamise ja tõlgendamise kvaliteet on väga erinev.

teeb riigi viivitamine lubatud lisatasude väljamaksmisega värbamisprotsessi veelgi keerulisemaks. Palun teie hinnangut antud olukorrale.

küll ka linnapead seal täiesti õitsemas, ütleme niimoodi. Riigikontroll teeb oma töökavad ise. Loomulikult on nad ka näinud seda seda segadust, mis nende haridustoetustega on. Ma loodan, et nad võtavad selle ette. Aga Riigikontroll on sõltumatu ja peaminister sellist korraldust neile kuidagi anda ei saa.

Õpetajatel oli õigustatud ootus palgalisa saada, sest oli lubadus, mis on eraldi koalitsioonileppes kirjas, et õpetajate palk tõuseb 120%‑ni Eesti keskmisest. Mis siis pärast toimus? Neli kuud käis ühiskonnas arutelu. Peaminister, haridusminister, teiste erakondade esindajad, koalitsioon omavahel, opositsioon, haridustöötajate liit – kõik arutasid ja arutasid seda teemat. Nelja kuuga ei suudetud leida mitte mingit lahendust ja kõik lõppes ikkagi streigiga. Me mäletame, et jaanuaris oligi õppetöö häiritud, aga kõik jätkus ikka samamoodi.

Tekkis lausa koalitsioonisisene opositsioon. Nendel käis selline jutt, et teate, et meie siin hea meelega leiaksime ja annaksime raha, aga näe, peaminister ei lase. See oli väga mugav positsioon. Seda oli huvitav jälgida.

See on lihtsalt veel üks näide selle kohta, kuidas valitsus ei ole suuteline lahendama ühtegi probleemi ega väljakutset mitte üheski valdkonnas. Vabandust väga, aga päris hirmus hakkab. Mis saab siis, kui meil [tekib] mõni reaalne kriis,

streigi ajal maksti õpetajatele palka. Samas, miks siis seda raha kinni ei peetud ja miks seda ei plaanita teha? See on ju ka peaministri hinnangul raha mittesihtotstarbeline kasutamine. Minu jaoks on üldse arusaamatu, miks siis, kui ma esitan mingi küsimuse, mis puudutab riiklikku teemat

esitan küsimuse riikliku teema kohta, mis puudutab kõiki omavalitsusi, mis puudutab tervet riiki. Väga kurb on see, et valitsuse energia ei kulu kahjuks mitte lubaduste täitmisele ja probleemidele lahenduste leidmisele, vaid reaalselt valeväidete esitamisele, alusetute süüdistuste loopimisele, süüdlaste otsimisele. Me mäletame, et see toimus tollal ju nädalast nädalasse. Ja milleks? Mida see lõpuks andis? Selle asemel, et kiiresti probleemidele lahendust otsida, kulutati ressurssi kõigele muule. Nagu ma juba mainisin, septembris oli see hetk, kui õpetajad nõudsid palgatõusu. Septembris oli see hetk, kui oli teada, et probleem eskaleerub. Täna on 1. aprill.

Tundub, et ainus, mida praegu saab arutada, on erinevad maksutõusud. See on see, mis jõuab valitsuse lauale. Aga kogu see olukord tänase koalitsiooni ja valitsuse taset, seda, millisel tasemel tegelikult juhtimisstiil on. Kahjuks oskust reaalselt juhtida, probleeme ja kriise lahendada, näha mitu sammu ette koalitsioonil ei ole. Ainus oskus, mida ma juba mainisin, on see, et erinevaid probleeme ja väljakutseid suudetakse veel suuremaks kriisiks muuta ja leida endale veel vaenlasi oma riigi sees ja oma partnerite seas.

meie valitsus on tekitanud olukorra, kus Eesti inimesed enam ei usalda riiki. See on hästi suurt muret tekitav tendents.Tuletame

haridus‑ ja teadusminister ütles, et jah, palgatõus tuleb, aga 1,7%, mis kõlas ausalt öeldes mõnitamisena. Siis hakatigi rääkima sellest, et tuleb õpetajate streik, sest valitsus oli kahjuks oma lubadust murdnud ja õpetajatele see ei meeldinud. Ma saan nendest väga hästi aru. See on hästi keeruline,

See on muljet avaldav number, et üle poole õpetajatest on tahtnud õpetajaameti maha panna. See jällegi näitab seda, et nad ei ole väga õnnelikud. Meie eesmärk peab olema õnnelik

sest valitsus kogu aeg teeb midagi, mis seda usaldust riigi vastu kärbib. Tuletame meelde: paljulapselised pered.

Aga siis tuleb uudis, et valitsus hakkab kokku panema eelnõu, mis ikkagi maksustab pensioni, maksustab ka keskmise pensioni.

kelle usaldus riigi vastu aina väheneb, sest valitsus teeb midagi, mis tegelikult rikub seda usaldust, ja nii see Õpetajad on järgmine näide: lubati palgatõusu, aga palgatõusu sellisel kujul ei tulnud. Õpetajad olid piisavalt

Nüüd käivad läbirääkimised ja loodetavasti õnnestub midagigi saada töökoormuse ja karjäärimudeli kontekstis. Aga kas õnnestub, seda me näeme, sest läbirääkimised kestavad vist suveni.

Suur tänu tasakaaluka kõne eest! Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Suur tänu, hea peaminister! Oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.

saalis näha ja lugupeetud ministrit ka. Riigikogu liikmete Mart Maastiku ja Riina Solmani 20. veebruaril 2024 esitatud arupärimine Vabariigi Valitsuse sisserände suurendamise plaanide kohta,

Eriti jõuliselt on uussisserände suurendamise vajalikkuse teemal sõna võtnud kaks valitsuse ministrit: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tema endine abikaasa, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Mõlemad on väljendanud ideed, et sisseränne on võluvits, mis Eesti probleemid ära lahendab. Signe Riisalo arvates saab sisserändega lahendada demograafilist kriisi. Ta on Riigikogu sotsiaalkomisjonis väljendanud mõtet, et kontrollitud sisseränne lahendab Eesti madala sündimuse küsimuse.

on ka siseturvalisusest. Siseministeeriumi valitsemisalasse [kuuluvad] riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine. Nende ülesannete edukaks täitmiseks tuleb uussisserändajad Eesti ühiskonda integreerida. See tähendab suuremaid investeeringuid lõimumisse, kohanemisprogrammidesse ja keeleõppesse.

on raha inimeste päriselt abistamiseks ikka liiga vähe. Samuti ei olnud eraldatud koolitused seotud ühegi kohustusega ehk osalemine neil kursustel ei olnud kohustuslik.

Kui suured eelarvevahendid on planeeritud sisserändajate puhul keele- ja kohanemisõppele, kaasatulevate pereliikmete sotsiaaltoetustele ning turvalisuse tagamiseks tehtavatele kulutustele?" planeerida.Teine küsimus: "Tiit Riisalo on lubanud, et arutab siseministriga uussisserände suurendamise plaani. Kas olete Tiit Riisaloga seda teemat arutanud ja kas olete arutanud ka riigile ennekõike lisanduvaid lisakulutusi?" kolmas küsimus: "Kui uussisserändajate kohanemisprogrammid ja keeleõpe pole kohustuslikud, siis kas nende mittejärg[i]mine võib põhjustada suuremat segregatsiooni, kui see juba suuremates linnades on? Kas see võib suurendada probleeme siseturvalisuses ja getostumise riske?" Alla on kirjutanud peale minu ka Riina Solman. Aitäh! Suur tänu ettekandjale! Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi siseminister Lauri Läänemetsa. Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärijad! Head parlamendisaadikud! Siseministrile edastati edastati arupärimine Vabariigi Valitsuse sisserände suurendamise plaani kohta ning esitati kolm küsimust. Esimene küsimus: "Kas Siseministeerium on arvestanud, millised kulutused lisanduvad uussisserändega siseturvalisusele? Kui suured eelarvevahendid on planeeritud sisserändajate puhul keele- ja kohanemisõppele, kaasatulevate pereliikmete sotsiaaltoetustele ning turvalisuse tagamiseks tehtavatele kulutustele?" Keele‑ ja kohanemisõppe kulusid planeerib ja arvestab Kultuuriministeerium ning sotsiaaltoetuste planeerimisega tegeleb Sotsiaalministeerium. Siseturvalisusele kaasnevad mõjud sõltuvad siia

võib [esineda] kultuurilist või maailmavaatelist lähenemist terroritegevustele. Ja [mingit] numbrit, mida nimetada pearahaks, sisejulgeoleku valdkonnas kahjuks olemas ei ole. Seda ei ole kunagi selliselt planeeritud ega ole ka võimalik planeerida. Teine küsimus: "Tiit Riisalo on lubanud, et arutab siseministriga uussisserände suurendamise plaani. Kas olete Tiit Riisaloga seda teemat arutanud ja kas olete arutanud ka riigile ennekõike lisanduvaid lisakulutusi?" Tiit Riisaloga põgusalt neid mõtteid vahetanud, ma olen seda ka varasemalt öelnud, kuid konkreetseid ettepanekuid sisserände suurendamiseks me ei ole arutanud. Arusaadavalt kaasnevad sisserände suurendamisega kulud ja neid [arvutatakse] juba konkreetsemate ettepanekute käigus. Ma olen selgelt välja öelnud, et sisserändekvoodi suurendamist ma ei toeta.

raames, mitte minna kvooti muutma. Ja kolmas küsimus: "Kui uussisserändajate kohanemisprogrammid ja keeleõpe pole kohustuslikud, siis kas nende mittejärg[i]mine võib põhjustada suuremat segregatsiooni, kui see juba suuremates linnades on? Kas see võib suurendada probleeme siseturvalisuses ja getostumise riske?" Kohanemisprogrammi läbimine ja eesti keele oskuse omandamine on ühed olulisemad eeldused, ühiskonda sulanduda ja selles toimuvat mõista. Oleme selleks juba muutnud välismaalaste seadust. Alates 2023. aasta suvest peab välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks ja kes on Eestis elanud

Lisaks on valitsus andnud Kultuuriministeeriumile ning Haridus‑ ja Teadusministeeriumile ülesande kaasajastada kohanemisprogramme ning koolikorraldust, et tagada parem lõimumine. Aitäh!

arvates on vaja mõni neist eranditest ära kaotada või koomale tõmmata, rangemaks teha? Ja teiseks. Mõni nädal tagasi tegid Luminori analüütikud kokkuvõtte meie majandusest. SKT on olnud languses kaheksa kvartalit järjest, võrreldes tipuga langenud 5,6%, kuid

on langus olnud ühe inimese kohta isegi suurem ehk 8,1%. Kas te olete nõus, et sisseränne teeb tegelikult Eesti inimesi vaesemaks ja suurendab kulu riigieelarvele? Aitäh!

ma esitan esialgu ühe pealiskaudse küsimuse või õigemini kommentaari. Kommentaar on selline. Vaadake, erinevate palganõuete seadmine sektoripõhiselt, nagu te

Aga küsimus on selline. Soome välisministeerium teatas, et ei võta sel suvel vastu marjakorjajaid ehk hooajatööjõudu, kuna on selgunud, et see äri on seotud võõrtööliste ekspluateerimisega. Küsin: mis on meil plaanis hooajatööjõuga? Kui ei ole midagi plaanis, siis kas ainult Soomes ekspluateeritakse hooajatööjõudu,

viitate, et seal võib olla ka negatiivseid mõjusid. Kindlasti neid võib olla, aga minu arvates võiks mõelda, kuidas neid negatiivseid mõjusid leevendada või ära hoida. Aga seda, et töötajate esindaja oleks sellistes küsimustes laua taga, ma pean isiklikult väga oluliseks. Ants Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mina puudutan natukene teist külge ja keskendun julgeoleku teemale, mis on seotud immigratsiooniga.

üles küsimus sellest, kas ja [kui, siis] millal võiks Eestis toimuda terroriakt. See oli seotud just moslemi kogukonna plahvatusliku kasvuga. Ja vastus oli suhteliselt masendav. Vastus oli, et küsimus ei ole mitte kas, vaid küsimus on millal. Ma tean, et

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma teie juttu ei võta küll kuidagi tõsiselt. See vastuvõtuvõimekus ja selle ammendumine või selle piirid – no ausalt öelda, käige natukene ringi ja vaadake, kuidas kortermajad kerkivad. Kellele need korterid siis lähevad? Kas Eesti rahvaarv kasvab plahvatuslikult iibe tõttu või kuidas meil on? Kas kõik tahavad ise üksinda suures korteris elada? See ei ole tõsiselt võetav jutt. Minu küsimus on: kas praegune valitsus kavatseb põlistada

ja inimestel ei ole võimalik kuskile tagasi minna, tuleb Eesti valitsusel ja Euroopa Liidul tervikuna mõelda, mis see järgmine samm on: kas osa inimesi läheb tagasi või kas inimesed lähevad tagasi või leitakse mingisugune muu viis.

Aitäh selle küsimuse eest! Vastus on, et ei, mina ei arva, et me peaksime kvoote ja muid numbreid suurendama. Küsimus on ju, nagu te ise tsiteerisite või viitasite … Siseminister ei ole olnud see, kes on öelnud, et me peame siin mingisuguseid rändenumbreid kuidagi suurendama. Ei,

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea arupärimisele vastaja! See on väga õige, et tuleb tegeleda sellega, et Eesti oma inimesed saaksid tööd teha, ja mitte

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask kirjutas üsna hiljuti, et kvooti ja riiki saabuva võõrtööjõu hulka võrreldes on piirmäär välismaalt saabuva tööjõu regulaatorina kaotanud oma olulisuse, kuna ettevõtjad toovad erandeid kasutades riiki kordades rohkem võõrtööjõudu, kui kvoot ette näeb. Kaia Vask ütleb, et Eesti sisserändepoliitika on vastuoluline, ja soovitab välismaalt tulevatele töötajatele selgete standardite kehtestamist – samade nõuete ja tingimustega, nagu on kohalikel töötajatel. Kas te olete tema soovitusi kuulda võtnud ja tegelete sellega? Aitäh selle küsimuse eest! Mulle see küsimus väga meeldib, sest ma olen ametiühingute juhi ja eelmiste juhtidega ja ka teiste liikmetega neil teemadel palju julgen öelda, et mina isiklikult või vähemalt sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et see suund on õige. Kindlasti peab olema võimalus, et teiste riikide töötajad saavad Eestisse tulla.

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Lugupeetud minister! Kas te tunnistate, et idaslaavi kultuuriruumi rahvaste sündimus on märksa madalam kui eestlaste oma?

et me toome välismaalt niinimetatud talente, aga oma koolid paneme kinni, oma talente ei taha. Ta rääkis sellest printsiibist, aga ma tahtsin

Suur tänu, härra eesistuja! Hea minister! Saadikud!

teisest küljest me räägime kogu aeg sellest, et riigil ei ole millegi jaoks raha ja meil on tohutu eelarveauk. Kuidagi ei taha meie valitsuskoalitsioon aru saada, et meil on iibeprobleem – see ei ole valitsuse jaoks prioriteet.

et me välja ei sureks. Praegu on kogu see poliitika pea peale keeratud. Ühest küljest ma saan aru, et meil on Ukraina sõjapõgenikud, aga enam ei ole mingit ülevaadet, kui palju neid on ja kui palju suudab riik

Rootsi: getostunud linnaosad, pommid plahvatavad. Paarikümne aastaga on saanud Euroopa ühest turvalisemast riigist kõige õudsem unenägu, mida ei tahaks ükski inimene näha. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et

Selleks saab olla ikkagi omaenda riigi kodanike arvu tõstmine, mis saab toimuda ainult meie endi perede suurenemise teel. Lugupeetud valitsuskoalitsioon,

Selle on esitanud Riigikogu liikmed Anti Poolamets, Ants Frosch, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Martin Helme ja Evelin Poolamets 5. märtsil 2024. aastal. Arupärimine on massiimmigratsiooni kohta ja kannab numbrit 617.

Lisaks on Eestis kümneid tuhandeid lühiajalisi töötajaid neistsamadest kolmandatest riikidest.2022. aastal rändas Eestisse [Eesti Vabariigi] kodanikke ja määratlemata kodakondsusega isikuid ja kõiki Ukraina kodanikke arvestamata 8800 isikut. Kokku registreeris Statistikaamet ilma Eesti Vabariigi kodanike tagasirändeta 42 200 sisserändu ja 4100 ehk 10 korda vähem väljarändu. Migratsioonisaldo oli seega 38 000. Sisserännanutest suurem osa ehk 33 200 olid Ukraina kodakondsusega.2023. aasta migratsiooniandmed ei ole Statistikaametist veel kättesaadavad, aga Kaja Kallas ütles 17. veebruaril Müncheni julgeolekukonverentsil, et Eesti elanikkond on Ukraina põgenike võrra

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärijad! Head parlamendi liikmed! Siseministrile esitati arupärimine massiimmigratsiooni kohta. Esitati kuus küsimust. Esimene küsimus: "Kas Siseministeeriumil või PPAl on andmed, mis kinnitavad, et Eesti rahvastik on suurenenud Ukraina põgenike arvel 6% ehk 79 tuhande isiku võrra? Millele peaministri selline arvestus tugineb?"

Ajutisest kaitsest on loobunud 6825 isikut. Topeltkaitse ehk mitmest riigist kaitse Topeltkaitse ehk mitmest riigist kaitse saanud isikuid on tuvastatud 1765. Rahvusvahelist kaitset on alates sõja algusest,

11 405 Ukraina kodanikul. Kokku on erinevatel alustel Eestis käesoleval ajal ligi 65 000 Ukraina kodanikku.

turvatunnet. See tagab Ukraina võitlejatele meelekindluse, et nende lähedased, sõbrad ja tuttavad on hoitud ja nemad saavad rindel sõdida. Teine küsimus: "Märkisite 21. veebruaril Riigikogus, et sisserändega ei ole võimalik lahendada demograafilisi probleeme. "Siis see probleem lihtsalt nii-öelda võimendub ja tuleb tulevikus ehk puhtalt sisseränne kuidagimoodi demograafilist probleemi lahendada ei aita."

jätkusuutlikuks või tuleviku probleeme võimendavaks? Kas Teie arvates peaks sisserännet piirama?" Sisseränne ongi meil Eestis piiratud. Piirangud on [kirjas] välismaalaste seaduses ning sellesse on ettepanekuid teinud kõik parlamendis esindatud erakonnad. Selgitan: välismaalaste seaduse alusel omab kehtivat tähtajalist elamisluba 40 226 kolmanda riigi kodanikku, see moodustab 3% kogu Eesti elanikkonnast. Hoolimata väljastatud elamislubadest ei soovi kõik välismaalased oma elu pikalt Eestiga siduda, sest sarnaselt meie inimestega on ka neile avatud kogu Euroopa tööturg.

Peame nii riigis kui ka erasektoris mõtlema targemalt, kuidas sellises olukorras edukalt toime tulla. Sisserände alused peavad olema selged ning tagama selle, et siia tulevad inimesed, keda me siia soovime. Muuseas, lähikuudel tulen

Nagu ma ütlesin, võrdsed võimalused naistele ja meestele, paremad palgad, hoitud ja arenev regionaalne turvatunne, paremad transpordiühendused, kättesaadav arstiabi, isegi astmeline tulumaks ning toimiv hoolekanne aitaksid sellele kaasa. Kolmas küsimus: "Kas peate usutavaks, et olukorras, kus meile igal aastal rändab sisse 9-12 tuhat inimest, lisaks tulevad lühiajalised töötajad ning renditöötajad, suudetakse nende tausta kontrollida? Need inimesed on lõviosas täiskasvanud, ning kui eeldada, et kokku on neid 15 tuhat (pigem allapoole arvestades), siis tähendaks see, et igal tööpäeval tuleb teha taustakontrolli u 60 inimesele. Kui arvestada juurde Ukraina põgenikud, siis see arv mitmekordistub. Kas peate usutavaks, et see taustakontroll saab olla piisavalt põhjalik?" Kõik viisa ja elamisloa taotlejad läbivad põhjaliku kontrolli. Tulemaks toime suurenenud taotluste hulgaga, mis on tingitud Ukraina sõjast, värvati ajutiselt juurde täiendavaid töötajaid. 2023. aastal esitati 5073 tähtajalise elamisloa taotlust ja anti välja 4261 tähtajalist elamisluba. Lisaks registreeriti 7061 lühiajalist töötamist ja anti välja 8874 lühiajalist viisat ehk C‑viisat ja 6785 pikaajalist viisat ehk D‑viisat. Neljas küsimus: "21. jaanuaril Riigikogus ei osanud Te öelda, mis on massiline sisseränne. Tuletame Teile meelde, et 1990. aastatel kehtestasime sisserändekvoodi 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Praegu tähendaks see tähendaks see 1300 isikut aastas, mille me (ilma Ukraina põgenikke arvestamata) peaaegu kümnekordselt ületame. Kas see on massiimmigratsioon?" Sisserände piirarvu kehtestamisel kehtestati ka palju erandeid. Näiteks ei kuulu sisserände piirarvu alla Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud, pereränne ja nii edasi. Sisserände piirarvu kehtestamisel arvestati täiendavate sisserändajatega, kes erandite alusel saabuvad, ja seda on peetud Eesti rahvastiku jaoks aktsepteeritavaks hulgaks, keda on võimalik toetavate tegevustega lõimida. Meenutan, et see kõik on

kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute ebaproportsionaalselt suurel hulgal ootamatu saabumine põhjustab olukorra, kus riigil ei ole võimalik nende välismaalaste taotlusi nõuetekohaselt menetleda, ning see võib mõjutada varjupaiga- ja rändesüsteemi toimimist mitte ainult selles liikmesriigis, vaid kogu liidus. Sellist olukorda ei ole meil tekkinud. Tuletan uuesti meelde, et kogu Euroopa Liidus on ühiselt kokku lepitud, et ukrainlaste jaoks on kehtestatud erimehhanism, mida nimetatakse ajutiseks kaitseks. Selle menetlusega on tublid politsei- ja piirivalveametnikud väga hästi toime tulnud. Teie päringus esitatud võrdlus 1980‑ndatega ei ole minu arvates päris asjakohane. Toona oli eesmärk venestamine ja meie kultuuri hävitamine. Praeguses olukorras me oleme ise riigina võtnud suuna, ja väga mõistliku suuna, et me aitame Vene Föderatsiooni agressiooni lõpetamisele igakülgselt kaasa.

küsimus: "Eelmise aasta alguses väitsite, et olite saavutanud Soomega kokkuleppe, et sinna läheb kuni 100 Ukraina põgenikku nädalas. See osutus blufiks, kuna seda võimalust praktiliselt üldse ei kasutatud. Miks seda ei tehtud, ehkki Soome on Eestist märksa rikkam riik, kus brutopalk on Eestist ligikaudu kaks korda suurem? Kas see kokkulepe kehtib veel?" Soomlastega sõlmitud kokkulepe on jõus. Piloot[projektina] on Eestist Soome suunatud kaheksa Ukraina põgenikku. Soomega sõlmiti kokkulepe juhuks, kui Eestisse saabuvate põgenike hulk ületab meie vastuvõtuvõimekuse. ole kõige raskemad stsenaariumid realiseerunud ning näiteks riigipoolset ajutist majutust ei vaja mitte keegi. Sellises olukorras ei ole põgenike Soome suunamine

Rahvus ei ole seotud kodakondsusega. Rahvuse märgib inimene enesemääratluse järgi. Igal inimesel on õigus tunnistada end selle rahvuse liikmeks, kellega ta tunneb ennast etniliselt ja kultuuriliselt Seetõttu on tegemist vabatahtliku andmeväljaga. Kui inimene on rahvuse märkinud, siis salvestatakse need andmed riiklikusse rahvusvahelise kaitse andmise registrisse. Märgin, et Ukraina passis on märgitud kodakondsus, nii nagu Eesti passiski. Eesti passi saab Eesti kodanik, Ukraina passi Ukraina kodanik. Eraldi antakse välja välismaalase pass, kui tegemist on teise riigi kodanikuga. Aitäh teile! Austatud minister, ma tänan teid. Teile on ka küsimusi. Mart Helme, palun! Aitäh! Väga toredalt on ametnikud teile kokku miksinud igasuguseid numbreid ja termineid, rahvusvaheline kaitse ja mis kaitsed nad siin kõik on.

ja muudab riigi juhtimise praktiliselt juhitamatuks. Seda me näeme juhtumas ja see on alles algus. Minu küsimus on: miks teie isiklikult ja valitsus, mida te esindate, vihkab Eesti rahvast sedavõrd, et tahab Eesti rahva lämmatada massiimmigratsiooniga? Miks te vihkate meid? Aitäh! Ma Ma tahaks loota, et meie teiega ikka armastame ja austame Eesti inimesi, mitte ei vihka neid. Mina ei vihka. Ei, sellist tunnet pole minu sees kunagi olnud. Ma ei vihka isegi teid, nii et te võite väga rahulik olla. Austan kõiki Eesti inimesi, ükstapuha, kes nad on ja millised on nende vaated või soovid. Ei ole valitsusel massiimmigratsiooni plaani,

Ma jätkuvalt meenutan, seda saab erinevas kontekstis kasutada, et Ukraina siseminister, eelmine siseminister, kes ühes kopteriõnnetuses surma

ja päästetöödele või politseitööle minemise asemel läksid Ukraina kodanikud kõige esimese asjana aitama oma peret, nad ei olnud sellel tööpostil, kus nad oleksid pidanud olema.

Aga mul on täpsustus. Ühes vastuses te ütlesite, et see on täiesti loomulik, et Eesti võtab vastu kõik inimesed, kes Ukrainast tulevad, et see on loomulik.

Kuidas ta siis piiratud on, kui meile tuleb rohkem kui Karl Vaino ajal? Kus see piir on, kustmaalt peaks hakkama piirama? Peab

Me ei ole Suurbritannia parlament, me oleme Eesti Vabariigi parlament. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Lätis on käivitatud protsess, mille käigus saadetakse välja Venemaa kodanikke, kes ei ole täitnud Läti sisserändeseaduse karmistatud nõudeid ehk ei räägi läti keelt A2-tasemel. Kuidas suhtute Lätis rakendatud meetodisse ja kas Eesti peaks võtma Lätist eeskuju? Aitäh,

üles massiimmigratsioonile Euroopasse ja miljonid läksidki liikvele. Kui me võrdleme neid suhtarve

kas te ei ole mõelnud selle peale, et ülejäänud immigratsioonile kuulutada välja moratoorium ja see totaalselt peatada? Aitäh! Tõesti, ma mäletan neid aegu, kui Merkel kutsus põgenikke Euroopasse. See oli minu arvates hästi huvitav, et konservatiivid selliste avaldustega esinesid.

Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Minister! Te ütlesite enne, et Ukraina elanike sisserände toetamine, kusjuures sisse rändavad ka tuhanded mobilisatsiooniealised mehed, aitab Ukrainal võita. Palun seletage mulle ära, kuidas aitab see Ukrainal võita, kui me võimaldame mobilisatsiooniealistel meestel siia varju tulla, selle asemel et nad saaksid oma riiki kaitsta ja riigi eest võidelda? Kuidas see aitab neil võita? Tänan,

Kert Kingo, palun, protseduuriline küsimus! Tänan! Mul on tõesti protseduuriline. Minuni kostub sihuke monotoonne, üldine jutt, ja mul on väga raske eristada, mis seal räägitakse. Teie istute seal ministri lähedal. Kas teie kuulsite, mis siis aitab Ukrainal võita sellisel juhul, kui me võtame mobilisatsiooniealised mehed siia Eestisse. Kuidas see Ukrainat aitab? Kas teie kuulsite seal lähedal istudes? Mina siia saali ei kuulnud. Tänan!

Teie vastustest jäi selline mulje, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole valmis Ukrainat aitama. Selle ma lükkan kohe ümber. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond aitab Ukrainat, aga me oleme valmis mõtlema

Esiteks, kas te tunnistate, et idaslaavi kultuuriruumi rahvaste sündimus on märksa madalam kui eestlaste oma? Kui tunnistate, siis kas on loogiline järeldada, et massiimmigratsioon idaslaavi kultuuriruumiga riikidest, mille hulka kuulub ka Ukraina, teravdab meie, see tähendab Eesti rahvastikuprobleeme? Ja kui te sedagi tunnistate, siis miks ajab valitsus niisugust, see tähendab rahvastikuprobleeme süvendavat, mitte neid leevendavat immigratsioonipoliitikat? Suur

Aitäh! Austatud minister! Ennist te ütlesite, ma panin selle kirja, et sisseränne ei saa olla lahendus, see ei ole demograafiliste probleemide ja muude asjade lahendus,

Äkki on põhjus selles, et Soomes on näiteks toetused väiksemad kui Eestis? Või äkki on põhjus selles, et näiteks Poola ja Rumeenia ei maksa neile enam toetusi? Me saime seda teada eelmisel esmaspäeval, kui spiikriga Varssavis

nihutad piiri sinna, et kas viime Euroopa sõdurid Ukraina sõtta või mitte, siis tundub see rakettide andmine juba normaalne. Ehk sellega muudetakse natukene mõtlemist. See võis olla üks Macroni tagamõtetest, aga armee loomisest, Euroopa armee loomisest ma teadlik ei ole.

Praegu me näeme täpselt samasugust situatsiooni. Mina viitan sellele, mis on Macroni plaan: kaasata 4000 meest – 3000 Poolast ja Prantsusmaalt, 1000 Baltimaadest. Tema ütleb selle kohta, et tema ei tea sellest midagi. Kuidas on see võimalik, et minister tuleb siia küsimustele vastama ja ta tunnistab, et ta ei tea sellest probleemist, mida lihtne Riigikogu liige teab? Kunnas, palun! See ei olnud kindlasti praegu protseduuriline küsimus. Seda, mida minister teab, seda ta vastas ja seda, mida ta ei tea, ütles ta samuti. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea minister! Käisime täna riigikaitsekomisjoniga Kaitsepolitseiametis. Kaitsepolitseiameti peadirektor rääkis meile statistikat moslemi kogukonna suurenemise kohta Eestis. Kümme aastat tagasi oli umbes 1500 inimest, praegu on umbes 10 000 inimest. Suured arvud.

Tänan, lugupeetud istungi juhataja, selle austava kutse eest. Et mitte vahepeal aega raisata, küsin igaks juhuks kohe kolm minutit juurde. Palun! Lugupeetud kolleegid, mul on siin hea teile kõnelda. Härra minister, ma pean tõesti tunnistama, et teie siseministrina pahandate mind oma täiesti tühjade vastustega veel rohkem kui peaminister.

aga selles saalis tähendab niimoodi küsimustele vastamine austuse puudumist rahvaesindajate vastu. Rääkimata sellest, et te räägite äärmiselt ebapädevat juttu.

Nii et lähen oma jutuga edasi.Tegelikult on immigratsioon meile ju isegi suurem oht kui sündimuse langus, sest immigratsioon on aktuaalne oht. Isegi kui me jätame Ukraina põgenikud arvestusest välja – te kogu aeg apelleerite Ukraina põgenikele, tegelikult on meil massiimmigratsioon ka ilma Ukraina põgeniketa

Ja ei ole mitte mingit vahet, kas need inimesed suunati toona siia venestamise eesmärgil. Muide, ei suunatud venestamise eesmärgil, ajaloolased on kindlaks teinud, et nad tulid siia tööle, täpipealt nagu praegu nad tulevad siia tööle. Mitte mingit vahet ei ole, kas nad tulevad venestamise eesmärgil või mitte venestamise eesmärgil, kui nad on venelased või idaslaavlased, siis nad venestavad nagunii.

siis nad leiavad, et esimene pöördepunkt, kui meie proportsioon muutus, oli kusagil, ütleme, vahetult peale Stalini aja saabumist 1945–1947.

Kas teile meeldiks, kui need tuleviku ajaloolased fikseerivad ära, et vaat see oli sel ajal, kui siseministriks oli Lauri Läänemets? See oli see aeg, kus sisseränne oli ligikaudu 1% aastas – kümme korda suurem kui meie omaaegne migratsioonikvoot. Migratsioonisaldo on 0,3% – toonitan, Ukraina põgenikke arvestamata.

Ei ole niimoodi, et ilma välistööjõuta hakkama ei saa. Slovakkia sündimus ei erine oluliselt Eestist ja elatustase on seal märksa kõrgem, aga immigrante võetakse vastu umbes kümme korda vähem kui Eestisse.

sellepärast et nad on uuendanud oma majandust, läinud innovatsiooni teed. Neil on kõrge lisandväärtusega töökohad, kus ka targad ja eakamad inimesed tööd saavad. Nii et ma tõesti ei tea, kas te oma vastutust praegu üleüldse adute.

valitsuse ajal. Ma saan aru, et valitsusjuht seisab eelkõige odavtööjõudu kasutavate ettevõtjate eest. Aga kas teie sotsiaaldemokraadina adute, et massiline odavtööjõu sisseränne rõhub elatustaset alla just neil, kelle eest teie ehk sotsiaaldemokraadid peaksite seisma:

poole. Väga hull asi on see, et meil ei ole andmeid: me ei tea täpseid immigratsioonimahtusid, need arvestatakse ligikaudselt registri andmete järgi. Hoopiski ei tea me seda, kui palju on Ukrainast inimesi tulnud, kes nad on, kus nad on ja mida nad kavatsevad. Teie vastused olid häma. Palun vabandage! Nii on. Nii on. Ma pean taas ja taas korrutama, et immigratsioon ei ole rahvastikukriisi lahendus, vaid kriisi teravdav probleem. Varro Vooglaid küsis seda teie käest kaks korda ja teie loogika peab täielikult lonkama, kui te tema küsimusest aru ei saanud. Küsimus oli ju selles, et kui idaslaavi kultuuriruumist pärit immigrantide sündimus on märksa madalam,

Rohkem tervelt elatud aastaid annaks meile juurde kusagil üle 50 000 uue töötaja, justkui. Edasi, töö tootlikkuse suurendamine. Kui me suurendaksime oma töö tootlikkuse Euroopa Liidu keskmise tasemeni, siis me saaks kusagil 150 000 uut töötajat juurde, justkui. Aga me ei saa seda, sellepärast et massiimmigratsioon segab seda.

Suur tänu pulti lubamise eest, pulti kutsumise eest! Ma esimest korda näen, et lugupeetud Lauri Läänemetsal õnnestus viia Jaak Valge erutusseisundisse. Jaak on muidu alati väga reserveeritud ja viisakas ja akadeemiline.

oma absoluutselt ebaadekvaatsete vastustega. Tehke märkus oma alluvatele: ärgu pangu kokku üksteisele vastukäivaid numbreid, ärgu pangu kokku üksteisele vastukäivaid fakte!

siis soovitan teil teatrikoolist läbi käia, sest diktsioon jätab teil tohutult soovida. Väga halvasti hääldate välja kõike seda, mida te paberilt maha loete. Võtan endale õiguse ka selle märkuse tegemiseks.Milles siis on probleem? Probleem on selles, et meid on tabanud 21. sajandil nagudéjà‑vu'na massiline sisseränne slaavi aladelt, aga mitte ainult slaavi aladelt, vaid ka Aafrikast, Lõuna-Aasiast, Lähis-Idast ja teistestki maailma piirkondadest, tõsi küll, väiksemate numbritega, ja see on väikesele eesti rahvale nii majanduslikult, keeleliselt kui ka kultuuriliselt üle jõu käiv koorem. Ja siis te tulete siia mingite magusamaksudega sõna otseses mõttes tola mängima.

Edasi. 20. sajandil tabas Eestit samuti massiline sisseränne sealtsamast slaavi aladelt, aga siis tegi seda okupatsioonirežiim. Nüüd teeb seda Eesti Vabariigi oma valitsus ja vaatab veel [viltu] nende peale, kes julgevad öelda: kuulge, mis te teete, tulge mõistusele, see on kumuleeruv protsess, see ei peatu ju, see toidab iseennast. Nad toovad siia oma perekondi, nad toovad oma sugulasi. Facebooki vahendusel läheb Ukrainasse, Venemaale, kuhu iganes info, et tulge Eestisse, siin saab vene keelega hakkama, siin pakutakse tööd, siin saab rahvusvahelise kaitse. Tulge siia! Tulge-tulge-tulge-tulge!

mitte midagi te aru ei saa. Hävitate oma rahvast teadlikult, tahtlikult mingite fatamorgaanade kattevarjus. Lihtsalt ei mõista. Lihtsalt ei mõista! Tuleme tagasi ühe teise teema juurde: normaalsus siin saalis. Mingit normaalsust, nagu eesistuja püüab siin illusiooni luua, ei ole pärast kõiki neid reetmisi, pärast kõiki neid põhiseaduse ja teiste seaduste … Palun lisaaega. Palun-palun!

seda, kui Riigikogu juhatus ja valitsus ja koalitsioon on kõik jalge alla tallanud, oodata, et opositsioon peab istuma nagu tallekesed ja ei tohi kuidagigi protestida, on ülim naiivsus. Seda ei juhtu.

Vaadake, lugupeetud Lauri Läänemets, praegu te kukutasite Tallinnas võimult Keskerakonna ja teie enda valitsuse, avaldasite iseendale umbusaldust. Palju õnne selle puhul! No see on pretsedenditu: iseendale umbusaldust avaldada! Ja kilkate, kuidas Tallinn vabanes vene võimust. Aga te töötate ju palehigis koos oma koalitsioonikaaslastega et Eesti riigis tervikuna tekiks olukord, kus ühel päeval on riigis vene võim. Te töötate selle nimel sellesama massiimmigratsiooni soosimisega, õigustamisega! No absoluutselt ei kannata kriitikat see teema, et nad tulevad siia ja me tegeleme sellega, et lõimida nad oma kultuuri- ja keeleruumi.

Jookske peaga vastu seina, äkki läheb mõistus selgemaks! See ei ole ju võimalik. See ei ole ju võimalik! Kas te ise ka aru saate, mida te hävitate? Mitte ainult Eesti riiki ja rahvast, lõppkokkuvõttes hävitate ka enda võimu.

muide, kuidas siis, kui mina olin minister, siin püsti tõusti ja karjuti: "Me tahame teada, mida te ise arvate! Me ei taha teada, mida ametnikud on teile kokku kirjutanud!" Me tahaksime ka teada, mida Lauri Läänemets isiklikult eestlasena, kodanikuna, Eesti riigi patrioodina arvab, mitte seda, mida ametnikud on talle kokku kirjutanud. Aitäh!

ja Rene Kokk 6. märtsil 2024. aastal. Esitatud arupärimine on Ukrainast pärit mobilisatsiooniealiste meeste kohta Eestis ja see kannab numbrit 619.

Tänan, lugupeetud juhataja! Lugupeetud arupärimisele vastaja! Head saadikud! Arupärimine käsitleb veel ühte fatamorgaanat, nagu eelkõneleja ütles, ehk Ukraina aitamist praeguse koalitsiooni moel ehk siin Eestis üle 10 000 Ukraina mobilisatsiooniealise mehe hoidmist, majutamist, et mitte öelda poputamist. 10 752 mehest võiks saada terve diviisi, aga kui me oleme realistlikud – nendest kõik ei kvalifitseeru kindlasti oma kodumaad aitama –, siis ühe brigaadi küll.

mõne neist esile. Miks Eesti ei küsi PPA ajutise ja rahvusvahelise kaitse andmisel erinevalt Lätist ja Leedust Ukraina mobilisatsiooniealistelt meestelt tõendit väekohustusest vabastamise kohta? Missugune on teie prognoos, kui suur osa Ukraina põgenikke kavatseb peale sõda kodumaale naasta? Koputan teie südametunnistusele. Ukrainal on praegu meeste kriis, võitlejate kriis. Kasutage võimalust rääkida Henn Põlluaasa või teiste väliskomisjoni liikmetega, kes hiljuti käisid kohtumas Ukraina komandöride ja rindemeestega. Ukraina rindemehed ütlesid, et nende üksused on halastamatult alamehitatud. Me ei tohi seda lubada, me ei tohi teistele halba eeskuju näidata. Teie koalitsiooni liikmetele ja teile endale meeldib ühtelugu rääkida sellest, kuidas Eesti peab Ukraina aitamisel eeskuju näitama. Aga näitame siis! Koolitame siin brigaadi jagu mehi kolme‑nelja kuuga välja, anname neile algõppe, relvaõppe, valmistame nad ette, teeme infovahetuse Ukrainaga, siis saab Ukraina endale terve brigaadi mehi. Vaat see on abi. Loodan teilt sisukaid vastuseid. Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud arupärijad! Head Riigikogu liikmed! Ma siis proovin natukene elavamalt, aga ma tean, et täna on 1. aprill, ja minu teatrikoolis käimise kohta tõesti ma ma pean ütlema, et vastupidi teile ma teatrikoolis ei ole käinud. Teie esinemine siin oli väga värvikas. Ja ma püüan … Aga ma ei võta seda kõike üle, muidu te heidaksite mulle ette seda, mida te endale lubada saate.

võib küll proovida, aga kui küsimused on pikad, on vastused ka pikad, sellepärast et me tõesti oleme proovinud meeskonnaga sisuliselt neile küsimustele vastata, aga lõpuks see tundubki päris tuim ettelugemine. Aga on võimalik küsida oluliselt lühemaid küsimusi ja siis on võimalik neile ka oluliselt lühemalt vastata. Teistpidi jälle te ei saaks ju informatsiooni, kui minister vastaks paari lausega.

Esimene küsimus: "Olete korduvalt märkinud ja kinnitasite 21. veebruaril ka siin Riigikogus, et mobilisatsiooniealisi Ukraina mehi on Eestis ligemale 7000. Tegelikult on neid eelmise aasta lõpu seisuga 10 752, lisaks niinimetatud Ukraina päritolu lühiajalised töötajad ning renditöötajad ning need, kes pole oma siinviibimist registreerinud, seega kaks või rohkemgi korda rohkem kui 7000.

Lugupeetavad, ma olen rääkinud meestest, kes on lahkunud Ukrainast peale täiemahulise sõja algust 24.02.2022. Nendel meestel tekib õigus saada Eestilt ajutist kaitset ning neid, kes lõpuks

peale 24.02.2022 lahkunud Ukrainast. Teine küsimus: "Olete korduvalt märkinud ja kinnitasite 21. veebruaril ka siin Riigikogus, et suudate mobilisatsiooniealised Ukrainast tulnud mehed vajadusel kohe üles leida, sest teate, kus nad elavad. Kas see on võimalik, isegi juhul, kui neid oleks ainult 7000, oludes, kui Eesti ei registreeri üle lõunapiiri liikujaid? Ning veel enam, kuidas see saab olla võimalik, kui Teie teadmise kohaselt on neid kaks või rohkem korda vähem,

Lennujaamas. Kuna Ukraina kodanikel on Euroopa Liidus vaba liikumise õigus, sealhulgas on ajutise kaitse saajatel õigus kodumaal Ukrainas käia, siis ei saa öelda, kui palju täpselt ukrainlasi konkreetsel ajahetkel Eestis viibib. Küll aga on vajaduse korral võimalik võtta nendega ühendust sidevahendeidkasutades. Ja nagu ma olen ka varem öelnud, meie kontrollime aastas korra ja püüame tuvastada neid, kes tõesti päriselt ei viibi Eestis ja on siit lahkunud, kui nad pole ise teada andnud. Kolmas küsimus: "Ajutise kaitse saanute Ukraina põgenike hulgas on Ukraina mobilisatsiooniealisi mehi 19%, rahvusvahelise kaitse saanute hulgas aga 73%. Millega Te seletate selle proportsiooni erinevust? Miks Ukraina mobilisatsiooniealised mehed taotlevad erinevalt teistest Ukraina põgenikest ja kodanikest just viimast, mis annab pikemaajalise ja suurema kaitse?" kaitse?" Ajutise kaitse, pagulase staatuse ja täiendava kaitse staatuse sisuks on tähtajaline elamisluba. Täiendava kaitse ja ajutise kaitse vajaduse alusel antava alusel antava tähtajalise elamisloa kehtivuse aeg on üks aasta. Kõigi kolme staatuse puhul on sotsiaalsed garantiid elamisloa saajale samad ja staatuse lõikes erikohtlemist ei ole. Ajutise kaitse saamise õigus tekib nendel inimestel, sealhulgas mobilisatsiooniealistel meestel, kes elasid enne täiemahulise sõja algust Ukraina territooriumil. Need, kes on Eestis taotlenud rahvusvahelist kaitset, ei viibinud sõja alguses Ukrainas ning neil ei ole hetkel võimalik minna tagasi oma kodumaale. Ajutise kaitse menetlus on oluliselt lihtsam ja kiirem ning ukrainlaste seas eelistatud. Ajutise kaitse menetluses tuleb tuvastada, kas inimene kuulub Euroopa Liidu Nõukogu rakendusotsusega määratud isikute ringi – need on isikud, kes viibisid Ukrainas enne selle täiemahulise sõja algust ja kellele tuleb ajutine kaitse kanda. Rahvusvahelise kaitse saamine on pikem ja keerulisem protsess, mille käigus tuleb tõdeda, et kaitse taotlejatel ei ole võimalik sõja tõttu minna tagasi oma kodumaale. Sellel juhul on ka elamisloa pikendamise taotluse protsess pikem ning tuleb kontrollida, kas kõik asjaolud, mis kaitse andmise tingisid, on samad. Ajutise kaitse puhul on aga elamisloa pikendamise aluseks Euroopa Liidu Nõukogu otsus direktiivi rakendamise pikendamise kohta. Neljas küsimus: "Põhjendasite 21. veebruaril Riigikogus, miks Eestis ei küsita Ukrainast tulnud mobilisatsiooniealistelt meestelt tõendit mobilisatsioonist vabastamise kohta[,] asjaoluga, et need mehed ise ei tea, kas nad on mobilisatsioonikohuslased või mitte. Kas Teile on teadmata, et mobilisatsioonikohuslastel on keelatud Ukrainast lahkuda ning neile väekohuslastele, kellel on lubatud Ukrainast lahkuda, antakse vastav tõend, et neil lubataks[e] Ukraina piiri ületada? Kui Te olete sellest teadlik, miks Te siis desinformeerisite Riigikogu liikmeid?" Ajutise Ajutise ja ka rahvusvahelise kaitse taotlemisel ei oma võimalik ega tegelik mobilisatsioonikohustus tähtsust, sest see ei ole kaitse andmisest keeldumise alus. Ajutine kaitse tuleb anda kõigile, kes Euroopa Liidu Nõukogu rakendusotsuses määratud inimeste gruppi kuuluvad. Nimetatud rakendusakti alusel ei ole

Viies küsimus: "Miks ei küsi PPA ajutise ja rahvusvahelise kaitse andmisel erinevalt Lätist ja Leedust Ukraina mobilisatsiooniealistelt meestelt tõendit väekohustusest vabastamise kohta?" kohta?" Taotlejad on kohustatud andma Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik tema valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad elamisloa või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel tähtsust. Muu hulgas küsitakse andmeid taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta ning andmeid selle kohta, kas taotleja teenib või on teeninud välisriigi kohustuslikus ajateenistuses, relvajõududes, kaadrisõjaväelasena või luure- või julgeolekuteenistuses, osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit või töötab või on töötanud riiklikes või mitteriiklikes relvastatud organisatsioonides või üksustes. Andmed mobilisatsioonikutse saamise kohta kuuluvad nimetatud andmete hulka. Kuues küsimus: "Missugune on Teie prognoos, kui suur osa Ukraina põgenikke kavatseb peale sõda kodumaale naasta? Kas Teie ministeerium või mõni teine riigiasutus on korraldanud vastavaid uuringuid?" vastavaid uuringuid?" Meile teadaolevalt on Sotsiaalministeerium tegelenud selliste uuringutega ning need on leitavad nende kodulehelt. 2023. aastal tehtud uuringu järgi soovib enamik Ukraina sõjapõgenikest ehk 63% olla hiljemalt kolme aasta pärast tagasi kodumaal. Eestis näevad ennast kolme aasta pärast elamas 25% sõjapõgenikest. Euroopa varjupaigaagentuur, OECD ja Graduse uuringute ettevõte on 8. 8. märtsil 2024 avaldanud uuringu, milles muu hulgas analüüsitakse põgenike tulevikuplaane. Uuring on täismahus kättesaadav Euroopa varjupaigaagentuuri veebilehel. Tänan!

Me oleme täna rääkinud nii massiimmigratsioonist kui ka Ukraina põgenikest. On selge, et teatud inimgruppide arvukus on markeriks mingisuguse kriisi arengus. Kus on Eesti punane joon, see marker, ütleme, mobilisatsiooniealiste Ukraina meeste arv Eestis, mille puhul te hindaksite, et tegemist on massiimmigratsiooniga ja sellest tulenevate julgeolekuohtudega? Kas see on 20 000 ehk kaks korda rohkem kui praegu, 30 000, 40 000 või 50 000?

Pikendamiseks küsitakse kõiki vajalikke dokumente, mis on siinolija valduses, kuid me ei küsi seda, kas nad on mobilisatsioonikohuslased.

jõudmata Ukrainasse välja. Vastab tõele, et me küsime, kas isik on saanud mobilisatsioonikutse. Aga me ei küsi seda, kas ta arvab, et ta on mobilisatsioonikohuslane, sellepärast et kõik isikud ei pruugi seda teada. lihtsalt ei pruugi seda teada või nad võivad eksida üht- või teistpidi – mõlematpidi on võimalik eksida. Lõppkokkuvõttes, jätkuvalt, Ukraina riik pole soovinud ka seda,

Kõik need jutud sellest, et pole nõutud ja Ukraina valitsus ise ei taha, meil ei ole võimalik ja sellist paberit ei ole – selle kohta ütleb vanasõna ilusti, et kes tahab, leiab võimaluse, ja kes ei taha, leiab vabanduse. Teilt ainult vabandused tulevadki. See on üks küsimus: kuidas teised saavad ja meie ei saa? Vastus on tegelikult ju ilmne: ei taha. Nüüd on aga teine küsimus ja see on tegelikult palju-palju olulisem küsimus. Kui meil Eestis on terve hulk inimesi, kes võiksid minna Ukraina eest sõdima, ja kui meie valitsuse seisukoht on see, et seal kaitstakse ka Eesti vabadust, siis miks me neid sinna ei saada? Aga avalikult arutleme selle üle, et võiks saata oma sõdureid, Eesti poisse sinna sõdima, nii-öelda Ukraina eest sõdima. Kus siin loogika on? Aitäh nende kahe küsimuse eest! Vastupidi, me aitame Ukrainat, aitame väga palju.

seda, mida Ukraina riik ja Ukraina rahvas meilt ametlikult on palunud, anname sellist abi. Seda abi, mida nad meilt palunud ei ole, me neile peale suruma ei lähe.Issand jummal, ma nüüd unustasin selle teise küsimuse kahjuks … (Hääl saalist.) Oma inimesi. Täpselt niimoodi. Minu teada pole Eestis keegi otsust teinud, et ükski Eesti kaitseväelane või kaitseliitlane peaks minema Ukrainasse sõdima. Mina isiklikult pole ka üheltki Eesti valitsuse liikmelt sellist ettepanekut kuulnud.

Härra minister! Ega meil siin sisulisest mõtete vahetamisest ju nii ehk naa midagi välja ei tule, kui te ikkagi nii mööda vastate. Ühe repliigi ütlen: Ukraina ju väljastab tõendi, millega isik saab üle piiri, ja mina ei saa aru, miks te seda ei küsi. Aga see selleks.Küsimus

Eestisse Vene piiri kaudu sisenenud 416 Ukraina kodanikku ja neist 37% on mobilisatsiooniealised mehed;

Aitäh! Te olete mitu korda tänase õhtu jooksul erinevate arupärimiste juures öelnud, et te pole rahul sellega, et ma ei vasta teile nii, nagu te soovite. mina püüan vastata nii hästi, kui ma oskan, aga ma kindlasti ei pruugi alati olla samal meelestatusel nagu teie ega vastata teie loogika järgi – ja ma ei peagi seda olema. Seda meie demokraatlikus süsteemis ei eeldata, et kõik siin saalis ühtemoodi mõtleks ja ühtemoodi vastaks. Nii et vabandust, aga ma ei hakka arvatavasti teile meelepäraselt vastama. Teile kindlasti jääbki see pretensioon nagu alati. Te võite rahulik olla, te ei pea seda pretensiooni uuesti esitama. Seda ei juhtugi. seda ei juhtugi. Mina olen siin vastanud, aga teile lihtsalt need vastused ei sobi. Teil on oma agenda, te soovite siit midagi kätte saada, sellest pärast propagandat teha ja öelda, et näete, nii, naa või kolmandat moodi. Vabandust, võib-olla ma ei tea täpselt, mis teie agenda on, ja sellega kaasa ei tule, aga ma ei hakkagi tulema. Nii et ärge heituge. Ärge heituge!

aga seda ma võin öelda, et piiri peal kontrollitakse. Kontrollitakse kõiki, kes tulevad üle idapiiri, isegi kui nad on Ukraina sõjapõgenikud või väidetavalt on sõjapõgenikud. Piirilt saadetakse tagasi ka ega lasta kõiki sisse. On On pagulasorganisatsioone, kes on Siseministeeriumi ja PPA peale pahased, et miks me ei lase kõiki inimesi sisse. Aga me ei lase. Kui nad ei suuda ära tõestada, et nad on need isikud, kes peaks siia Euroopa poolele saama, et nad on sõjapõgenikud, siis ei lasta neid

Ukrainasse? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te olete öelnud, et mobilisatsiooniealised Ukraina mehed, makstes Eestis makse, panustavad Ukraina kaitsevõimesse. Kas te oskate hinnata, kui suur see panus rahaliselt on? Ja kuidas on rakendatud meetmeid, et nende selline panus jõuaks Ukrainasse? Jah, Jah, aitäh! Vastus on see, et ei, ma ei oska seda hinnata. See oli minu selline tunnetus. Aga see loogika on selline, et kui sa lõpuks panustad sellesse, et esiteks, kodustele on võimalik raha saata,

autos maha, et mitte minna rindele. Ta tegi seda protestiks kogu selle mobiliseerimise vastu. Vähemalt niisugune on selle uudise tõlgendus.Minu küsimus. Nii teie, Kaja Kallas kui ka mitmed teised on väitnud: Ukraina ei ole meilt palunud, et me need kutseealised või rindele minekuks sobivad mehed neile välja annaksime. Aga kui nad paluvad, mis te siis teete? Kas teil on ülevaade? Kas teil on võimekus need inimesed kokku koguda, Ukrainaga kokku leppida, missuguste bussidega või mis transpordiga nad sinna lähevad? Mis te siis teete, kui Ukraina palub? Aitäh!

jutt käib üldse? Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Algatuseks ma ütlengi teile suunatult, et minu meelest protesti väljendamine selle vastu, kui vastates ignoreeritakse sisuliselt küsimust, ei ole kuidagi ebakohane ja seda ei pea ka niimoodi käsitlema. See peaks olema normaalne osa parlamentaarsest diskussioonist. Seepeale ei peaks iga kord märkust tegema. Aga nüüd küsimus teile, härra minister. Kas ma kuulsin õigesti, et teie sõnul Ukraina ei väljastagi mobilisatsiooniealistele Ukraina meestele dokumenti selle kohta, et neil on luba riigist lahkuda? Ma nagu kuulsin sellist asja. Kas ma kuulsin õigesti või kuulsin valesti? Kui ma kuulsin õigesti, siis kust te sellist asja võtate? Tõsiasi on see, et mitmed teised riigid kontrollivad just nimelt seda, kas ajutist kaitset taotlevatel mobilisatsiooniealistel Ukraina kodanikest meestel on vastav dokument esitada või ei ole. Mis dokumendi kontrollimisest seal siis jutt käib üldse? Aitäh teile! Nii nagu me oleme rääkinud, enamus Ukraina põgenikest, kes praegu tulevad, tulevad ida poolt, üle idapiiri. Ja tõesti Ukraina Venemaal ei väljasta selliseid tõendeid. on juhtunud. Aitäh! Hea Lauri! Mäletad, kui me tuttavaks saime – see oli kunagi 15 aastat või rohkemgi tagasi Kaitseliidu allohvitseride kursusel – ja kuidas me metsas müttasime ja maailma parandasime? Sa olid Rahvaliidu liige ja tubli eesti mees, tead sa, patrioot. Aga vahepeal sai sinust sots ja nüüd ma täiesti sügavalt imestan, et

Vastasid, et kui Ukraina küsib, eks me siis vaatame, mis teeme. Ütle mulle, mis sinuga on juhtunud. Aitäh! Aitäh! Hea Henn Põlluaas! Tõesti, vastab tõele, oleme sinuga erinevatel Kaitseliidu sündmustel kohtunud, metsas patrullis olnud, vaadanud hommikul, kuidas päike tõuseb ja linnud laulavad, rääkinud Eesti poliitikast ja Eesti tulevikust. Jah, me oleme seda teinud. Ja mina ütlen, et mina olen Eesti patrioot edasi, täpselt nii, nagu oled seda sina, ja nii nagu on, ma arvan, enamik inimesi selles parlamendisaalis Eesti patrioodid. Mõnikord on niimoodi,

Ei olegi ette nähtud, et me kõik mõtleksime ühtemoodi. Kui me mõtleksime ühtemoodi ja käituksime ühtemoodi, siis me oleksime arvatavasti samas poliitilises erakonnas, aga võib-olla see ei oleks enam demokraatlik riik ja demokraatlik süsteem. See, et ma

me aitame ja toetame ukrainlasi. Olen Ukraina valitsuse liikmetega suhelnud ja tean, et neil on täpselt sama arvamus. Mul ei ole ühtegi põhjust arvata teistmoodi. Seda, et nende põgenike seas on neid, kes võib-olla ei käitu nii,

Aga põhimõtteliselt, üldjoontes – me räägime siis täna ikka põhimõtetest – see on Ukraina aitamine, see on toetamine ja see on lõpuks Eesti julgeoleku eest seismine. Ma Ma arvan, et ma võiksin väga pikalt hakata seletama, mida me kõike Siseministeeriumis teeme ja mida me ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonnana teeme. See on hästi huvitav eeldus, et kui sa oled ühes erakonnas, siis sa saad olla Eesti patrioot, aga kui sa oled Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas, siis ei saa olla.

punast või Venemaa asja?" Aga vaadake, kui ma kuulan näiteks Mart Helme sõnavõtte ja neid termineid, mida ta kasutab, siis neid ma olen kuulnud ainult Nõukogude Liidu ajal tehtud propagandafilmides ja lugenud mõnest raamatust. Neid on kasutatud seal. Mina

siis mina ei tunne seda, et mina see oleksin. Minu arvates ei näita patriotismi see, mis erakonda sa kuulud. Ärme unustame,

üles ehitatud, need printsiibid, on ju, mida tegelikult, ma arvan, ka EKRE peab väga oluliseks. Kunagi olid sotsiaaldemokraadid need, kes ütlesid: "Jah, mõisamaa tuleb jagada Eesti talupoegadele." See oli ju põhjus – me kõik teame seda, Jaak Valge võib kinnitada –, mis motiveeris paljusid inimesi vabadussõtta minema. Sotsiaaldemokraatide

sellel korral erandi tegema ja parlamendiliikme töö jätma. Siis ma peaksin nende meestega, kes mul Kaitseliidus kompaniis või rühmas olid, kui ma seal tegutsesin, koos minema.

Me ei pea alati ühtemoodi mõtlema, selleks et olla Eesti patrioodid.Ma arvan, Henn, et täpselt nii nagu minul, võib ka sinul olla, et kui on vabariigi aastapäev või mõni teine sündmus, kui lauldakse eestimaiseid laule ja peetakse kõnesid, siis sa tunned uhkust, sa tunned rõõmu selle riigi üle ja sa tunned, et sa elad väga toredate inimestega siin koos. Minu kogemus ütleb, et eks nüüd varsti tuleb kaks pikemat kõnet. Võib-olla oleks õige võtta Anti Poolametsa küsimus ja siis kuulata need kõned ära. Aga teeme nii, nagu järjekord ette näeb. Protseduuriline küsimus, Jaak Valge, palun! Mitte ajalooline tagasivaade või ülevaade. Kõrgesti austatud istungi juhataja! Tervitage muidugi Riigikogu esimeest. Aga mul on selline küsimus. Ma ise ja nii mitmedki minu fraktsioonikaaslased on Riigikogu esimehelt tihtipeale küsinud, juhul kui vastaja on läinud lappama või rappa oma vastustega, miks siis Riigikogu esimees ei peata teda ega juhi jälle rabast välja õigele teele. Ja sel juhul on Riigikogu esimees, keda ma loodan, te tervitate, vastanud kuidagi niimoodi, et niikaua kuni vastaja püsib teemas, ei ole temal põhjust vastajat katkestada. Ma küsin nüüd teie käest: kas teil on mõnevõrra erinev praktika või kuidas teie seda defineerite, millal te katkestate? Te näete, et austatud minister on väga paljudes eelnevates vastustes juba täiesti küsimusest mööda rääkinud pikka juttu, ja viimasest vastusest ma ei saanud üldse aru, mis teemal ta täpselt rääkis. Missugune teie praktika on, millal teie vastaja katkestate ja juhite tema tähelepanu sellele, et ta peaks küsimusele vastama? Aitäh!

vastas sellele küsimusele.Aga tervitamise kohta olen ma alati vihjanud, kui küsija ütleb valesti istungi juhataja kohta –

teeb mingeid vihjeid – kuna minu nime mainiti, siis ma arvan, et selles mõttes see repliik on asjakohane – Riigikogu saalis viibiva isiku just nagu Eesti patriootilisuses kahtlemise suhtes ja vihjab mingisugusele nõukogude nostalgiale ja sellele, et see Riigikogu saadik ei ole nagu oma panust andnud Eesti Vabariigi iseseisvumisse ja selle iseseisvuse püsimisse, siis ma arvan, et sellel saadikul on õigus ja kohustus reageerida. Lugupeetud minister! Kui teie poisikesena Eesti Vabariigi iseseisvumise eest võitlesite, siis mina täismehena Välisministeeriumi ametnikuna olin selle delegatsiooni liige, mille töö tulemusena Vene väed lahkusid Eestist. Ma arvan, et see on suurem lahinguline saavutus kui see, mida teie metsas allohvitseride kursusel olete teinud. Vene väed lahkusid. Mina olin Moskvas. Assisteerisin president Lennart Meri, kui ta allkirjad andis Vene vägede lahkumise lepingutele.

Sellega ma olen küll päri. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Aga ennekõike peab olema faktitäpne. Te hakkate kohe rapsima, kuna on näha, et te ei tunne ajalugu. Te seisate siin vastamisi ühe Eesti parima ajaloolase ja veel mitme väga hea ajalootundjaga. Tõsi, te ei saagi seda võrdlust tuua, sest te räägite oma poisikesepõlvest, aga me räägime Karl Vaino aegsest massiimmigratsioonist, mis on numbriliselt võrreldav sellega, mis toimub praegu. Seetõttu on väga kohatu öelda, kui keegi räägib nõukogude ajast, sest ta teab sellest ja ta näebdéjà-vu'd paraku, mida te siin praegu olete ette võtnud. Pealegi peale Eesti patrioodi te olete ka araabia patrioot, võib-olla isegi Vene patrioot, sest ta ei taha Vene kodanikelt valimisõigust ära võtta – sotsialistid propageerivad mitme identiteedi ideed. Ja vaadake,

Jah, aitäh, lugupeetud küsija! Ma siis pean ikka alustama sealt, kuhu teie küsimusest enamik aega kulus, Karl Vaino aegadest. Teate, kui nüüd täpne olla, ei rääkinud sellest, et Eestis mina taastasin iseseisvust poisikesena. Seda ma ei ole öelnud, et mina seda tegin. Mina olin poisikene siis. Ja seda, et Mart Helme sellel ajal tegi neid tegusid, mida ta nimetas, mina pole kahtluse alla seadnud. Ma tõin lihtsalt võrdluse, et teilt tuleb neid etteheiteid, kaasa arvatud Mart Helme on mulle ette heitnud, et ma justkui tegelen mingi Vene asja ajamisega. Aga ma millegipärast vaatan, et see leksikon selles sõnavaras on hoopis kellelgi teisel palju parem kui mul. See ei tähenda seda, et ma midagi tahan eitada, mida keegi varasemalt teinud on. Ei, seda ma ei ole öelnud. Mina seda ei proovi teha, mina ajalugu ümber ei kavatse kirjutada. Ajalugu on, nagu ta on. Ma jätkuvalt ütlen, nii nagu ma enne vastasin, ka Karl Vaino ajal oli tõesti

Praegu valitsusel Ukraina sõjapõgenikke abistades ei ole seda eesmärki. Kinnitan teile: meil ei ole seda eesmärki. Vastupidine eesmärk on: Eestit hoida. Ei ole ka seda eesmärki ülejäänud immigratsioonipoliitikas. Ma pole neid kõnesid pidanud siin, lõpu poole on võimalik mul pärast sõnavõtte teha – no mis ma siin ikka. Mu vastused ei pea meeldima, ei pea sobima. Ma olen seda öelnud. Aga need väited, et valitsusel on

Ausalt öeldes on täiesti šokeeriv Eesti Vabariigi Riigikogus kuulata siseministri õigustusi sellele, et meil on üle 11 000 Ukraina desertööri, kelle koht on oma kodumaal, kelle ülesanne on kaitsta oma riigi vabadust, territoriaalset puutumatust, oma inimesi vägistamiste, tapmiste, mõrvade, kannatuste eest. Ja siis räägib siseminister meil siin, et oi, küll on palju erinevaid põhjusi, miks need inimesed siin võivad olla, las nad olla, maailm on kirju. On tõesti kirju. Aga siin ei ole kahtemoodi valikuid olemas: sa kas oled oma riigi patrioot ja sa seisad selle eest, sa võitled selle eest, või sa ei ole, sa oled nahavedaja, tõmbad saba jalge vahele ja jooksed minema. Ja mul on tunne, et täpselt samasugust suhtumist kannab meie valitsus, sellepärast et me teame kõik, millises olukorras me täna oleme. Meil on riigi aknad-uksed kõik lahti ja valla löödud, et immigrandid üle terve maailma saaksid ainult sisse tulla. Meil immigratsioonikvoot ei tähenda mitte midagi, sest sellele on tehtud üle 20 erandi. Ja siis räägivad valitsuse ministrid, et on vaja [lubatud põgenike arvu] veelgi suurendada olukorras, kus meil tuleb tõepoolest massiliselt immigrante sisse rohkem, kui tuli Nõukogude okupatsiooni ajal –, ja see on normaalne. Lisaks, Ukraina sõjapõgenikud, kellest lõviosa ei ole mingid sõjapõgenikud, vaid on ka Venemaal töötanud ukraina võõrtöölised, kes kes seal raha saamiseks tegid tööd, aga tulles Eestisse, ei pea tööd tegema, küll aga saavad toetusi. Need ei olevatki toetused, nagu minister ütles, vaid nad olevat võrdsed meie kodanikega. No kas meie kodanikud ei saa toetusi? Minu meelest ka sotsiaaltoetus on toetus, samal ajal kui terve rida riike ei maksa [immigrantidele] mitte mingisuguseid sotsiaaltoetusi ega toetusi või kuidas neid nimetada. Samamoodi peaks ka Eesti tegema. Aga ei, meie kutsume nad siia, me võtame kõik vastu, me oleme rõõmsad. Ja samal ajal siis põhjendame seda sellega, et Ukraina ei ole nõudnud neid tagasi. Ukraina on korduvalt öelnud, et nad vajavad neid mehi. President on öelnud, et nad peaksid koju tagasi tulema. Käisin eelmisel nädalal rindel Bahmuti ja Avdijivka all. Seal väejuhid, brigaadiülemad ütlesid, et meestest on tuline puudus, kõik nende üksused on alamehitatud. Siis meie siseminister, meie valitsus ütleb: okei, las nad olla siin, küllap neil on omad põhjused. Ja siis püüab meile siin selgeks teha, et ega patriotism ei saagi olla ühesugune sotsil ja EKRE-l ja Isamaal ja reformierakondlasel, sest patriotism võib olla erinev. No ma ei saa aru! Kui sa lased oma riigi võõrsisserändajatest üle ujutada – oma kultuuriga üle ujutada kõigega, nii et eesti rahvas hääbub ja hävineb –, võtta ära veel peretoetused ja mis iganes, painutada rahvas maksuterrori alla, siis mina küll ei saa aru, kus siin mingisugustki patriotismi näha võib. Vastupidi, see on kuritegu eesti rahva vastu. See on kuritegu meie põhiseaduse vastu, mis ütleb, et kõrgeim eesmärk Eesti riigil, kaasa arvatud valitsusel, on hoida ja säilitada ja kaitsta Eesti riiki, eesti kultuuri ja iseseisvust. Aga sotsid lammutavad seda nii kuis jaksavad ja siis ütlevad, et see on patriotism. No kulla Lauri, ei ole see patriotism! Vastupidi, see on sabotaaž, see on mingisuguste, ma ei tea kelle kurjade kavatsuste elluviimine. Eesti riik ega eesti rahvas nii ei säili. Mingisugune riik võib‑olla tõesti, mingi uus slaavi riik, aga see ei ole enam Eesti riik, see ei ole enam eesti rahvas. Ma palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! Aga meie ülesanne on seista just eesti rahva eest, mitte millegi muu eest, mitte kellegi teise eest, vaid just nimelt eesti rahva eest. Kui sellest aru ei saada, siis mina ei oska küll selgitada seda teistmoodi. Kui me lammutame oma perekondi, lammutame oma väärtusi, lammutame abielu mõistet, mida iganes, kõike lammutame ja lammutame, siis kuidas saab rääkida patriotismist, Eesti riigi eest seismisest? Siis see hämamine nende desertööridega, et kas nad on alalise kaitse saanud või on nad rahvusvahelise kaitse saanud või on nad lihtsalt siia tulnud ja kas neilt küsitakse mingeid pabereid. No tehkem siis ise Ukrainale ettepanek! ettepaneku, et me mobiliseerime need mehed nende mobilisatsiooniseaduse alusel, anname neile kas või mingi varustuse, kui vaja, väljaõppe, kui vaja, ja saadame Ukrainasse. Kas te arvate, et Ukraina oleks selle vastu? Ma usun, et kahel käel võetakse see abi vastu, sest seal on tõesti igat meest vaja. Leitakse, et

Patriotism ja isamaa-armastus saab olla ainult ühesugune. See, et kõigi nende tegude taustal tõmmatakse vabariigi aastapäeval sinimustvalge lipp üles ja süüakse kiluvõileiba, on ju tore, aga see on ainult teesklus, sellel ei ole taga mitte mingisugust sisu. Aga patriotism ja isamaa-armastus peab tulema südamest, see peab seest välja kasvama. Ja selleks peab olema valmis. Nii nagu Kaitseliidu moto on: Eesti eest surmani. Aga nende tegudega, mida me näeme tänase valitsuse eestvedamisel, jah, surmani küll, aga Eesti Vabariigi ja eesti rahva surmani. Meie sellega ei nõustu mitte iialgi. Aitäh!

Täna on meil terve fraktsioon siin arupärijate esindaja. Aga arutelu läks väga olulistele teemadele. Henn meenutas seda, kuidas ta siseministriga õppustel käis. Ka mina olen Hennuga [tundide viisi] öises metsas õppustel olnud. Esimene reaktsioon, mis peaks tulema siseministrilt, on ju see: kõik meie mehed peavad minema, ja me põlgame oma desertööre,

põgeneda, siis kui teised võitlevad elu eest.Nüüd te tulete rahumeeli, möödaminnes rääkima meile seda, et üle 10 000 mehe võib seda vabalt teha.

joovad lakkamatult ja löövad aega surnuks." Aga mille eest? Meie maksumaksja raha eest! Desertöörid, mobilisatsioonist kõrvalehoidjad! Kas on ükski mees, kes on metsas käinud ja ise oma sõdurisaabast kulutanud, ja kellel ei hakka süda verd jooksma? Minul küll hakkab.Ma ei tea, kuhu see vaim on kadunud ja milline on eeskuju meie noortele meestele, keda me surume kaitseväkke, kes 8 või 11 kuud teenivad palehigis ja teavad, et nad on reservis, teavad, et nad peavad välja tulema, teavad, et sõjaväepolitsei otsib need loiumad mehed üles, teavad, et nad peavad minema. Nende jaoks "Eesti eest surmani" ei ole mingisugune tühi jutt, vaid see on sõdurivanne. Aga siin me näeme ligi 10 000 meest, kes seda vannet ei täida, kellest kindlasti paljud on ajateenistuse läbinud ja kellel on väga väärtuslikud sõjaväelised elukutsed. Te ei tea nendest mitte midagi. Võib-olla Ukraina vajab oma suurtükispetsialiste, lennueksperte, kes siin redutavad, ja logistikaeksperte.Siinsamas kõnetoolis oli mees, kellel oli seljas kampsun, mille peale oli kirjutatud "Kaitsetahe". Ukraina president. Kas te mäletate, mida ta ütles? Ta ütles: "Me tahame oma inimesi tagasi. Iga mees, kes on rindel või tagalas, teenib Ukraina võitu." Ka need mehed, kes siin napsu võtavad ja Annelinna korteris aega surnuks löövad, võiksid olla kas või tagalas, kui me neid välja ei õpeta, töötada logistika peal või vedada moona.Henn Põlluaas käis Eesti vabatahtlikega põletavates põletavates punktides, kohtus komandöridega. Olen minagi komandöridega kohtunud. Neil on meeste puudus lakkamatu – puudu on ka nendest, kes toitu veavad, nendest, kes vett veavad, nendest, kes tagalas aitavad. Ei, meil on 10 000 soojamüüri peal vedelejat! Mäletate Loll-Ivani muinasjuttu? Lösutas ahju peal ja ütles, et kõik teised on laisad ja lollid, aga Loll-Ivan on tark. Vaat selle Loll-Ivani muinasjutu peal olete siin 10 000 meest hoiule võtnud

kellega ma rääkisin, ütles, et ta läks Läti piiri valvama paljajalu, 17-aastasena. Aga ta läks ikkagi. Aga nüüd puuderdatakse suhkruga üle tugevad elujõus mehed, keda te iga päev võite tänaval ja poes näha.

Ma tuletan meelde, et teie erakond on saanud raha mehelt, kes pesi Putini lemmikoligarhi Usmanovi raha ligi miljardi ulatuses. Tema poeg istub siinsamas, temast võib saada lähiajal Tallinna linnapea. Kas ma pean oma kahtlusi väljendama, kust see vaim tuleb, et te olete valmis desertööre soojendama? Jah, mul on kahtlused, ja te ei liiguta ka midagi. Kas te kümme minutit rääkisite sellel teemal oma erakonna juhatuses? Me oleme mitu korda küsinud. Ah, ei ole midagi, mis see rahapesu ikka ära ei ole! Rahapesuraha teenimine on tore. Üks mees teenis krüptoärimeeste raha, Vene krüptoärimeeste raha – istub teie erakonnas. Mis sest ikka! USA-s võib-olla pandaks ta 30 aastaks vangitorni. Mis seal ikka! Te olete nagu Šveitsi juust. Te olete auklikud nende annetustega, nende Vene annetustega. See tekitab põhjendatud kahtlusi. Jah, sotsiaaldemokraatidel on olnud helgemaid hetki. Ajaloolasena ma võin seda kinnitada. Maaseadus oli vajalik seadus. Ka sotsiaaldemokraadid osalesid vabadussõjas. Aga olge siis nende tasemel. Ärge mängige kõike maha nagu mõned, kes nimetavad Eesti rahvusriiki ebainimlikuks düstoopiaks. Ma olen ise kuulnud omaenda küla mehelt, minu naabrilt, kes kohtus ühe Ukraina põgenikuga ja küsis: "Kuidas seal Ukrainas on? Mis teie sellest arvate?" Mida talle seepeale kosteti? "Ma tulin eest ära, selleks et Putin saaks tappa võimalikult palju ukrainlasi." Kas see ongi julgeolek, mida te olete maale toonud? Kas see ongi see läbivalgustamine? Ma arvan, et neid mehi, kes nii arvavad, on Eestisse tulnud tuhandeid. Nad on ideaalselt värvatavad, Vene eriteenistus saab neid värvata. See läbivalgustus ei ole ammendav, ei saagi olla. Üle Vene piiri tullakse ja ja on tuldud tuhandete kaupa. Ja sealt on tulnud keda tahes. Nii et võtke ikka teemat tõsiselt! Te olete siseminister, te vastutate kaitsepolitsei töö eest, te vastutate politsei töö eest. Tehke midagi! Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Jah, palun, Riigikogu kõnetoolist! Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed, arupärijad ja viimaste kõnede pidajad!

meil on inimesed, kes ütlevad, et – mis see oli? – 27-aastane naine on ühiskondlikult kahjulik element, on ju. Kas oli patriootlik tegu öelda Eesti naisele niimoodi? Ja kuidas paljud Eesti naised end tundsid? Vabandust! Paljud Eesti naised tundsid ennast väga puudutatuna.Aga

Minu arvates on nii, et kui te, härra Poolamets, Henn ja kõik teised, sama innukalt räägiksite ja võitleksite siin ja avalikkuses räägiksite sellest, kuidas tuleb Vene agressorriik peatada Ukrainas, meie piiride taga,

Jah, on igasuguseid inimesi. Alati on iga rahvuse hulgas neid, kes lähevad rindele, ja neid, kes ei lähe rindele. Need, kellel on põhjus, ja need, kellel tegelikult ei ole põhjust, hoiavad vahel

me ütleme, et see on abistamine, aga tegelikkuses ei ole. Tähendab, mina ei taha öelda seda, et mina olen suurem Eesti patrioot kui teie.

aga teie seas kindlasti on Eesti patrioote. Teie ei pea olema nõus ka sellega, kuidas mina Eestit näen. Võib-olla ongi tore, et me alati siin [kõiges] ei nõustu. Aga see ei tähenda seda, et mina arvaks, et te olete vähem eestimeelsed. Jah, võib-olla on see õige vaade, et keegi ühe või teise tegevusega võib Eestile liiga teha. Jah, selline – ma võin sellele vastu vaielda, aga ma ei saa vaidlustada teie seisukohta –, et teile tundub, et keegi valitsuses teeb mingi nurga alt Eestile liiga. Aga minu vaade on see, et teie teete

elu on mõnikord näidanud läbi ajaloo: see, mida mõni meist arvas, osutub hoopis teistsuguseks, ja meist mõne käitumine osutub teistsuguseks. Ma ei tuleks siia hooplema sellega, kes on desertöör ja kes on kõvem Eesti patrioot, sest ühel päeval võib elu näidata – ja on juba ajaloos näidanud –, et need, kes kõige kõvemat kisa teevad, võivad olla kõige esimesed, kes leiavad paadi ja sõidavad kuhugi. Selles mõttes mina austan seda,

Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Enne, kui me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja lõpetame selle päevakorrapunkti ära, Mart Helme, käsi püsti,

tulnud ühtegi Venemaa suhtes kiitvat, soosivat, heakskiitvat repliiki. See on ministri täielik väljamõeldis. Küsimus on selles, miks praegune valitsus ei taha aidata Ukrainat sellega, millega Ukrainat saab aidata, nimelt meeste saatmisega siit Ukrainasse Venemaaga võitlema ehk rindele. Ja kui minister kogu selle aja jooksul ei saanud aru, mis on selle arupärimise eesmärk – aidata Ukrainat – ja hakkab süüdistama arupärijaid Venemaa soosimises, siis on midagi tema mõtteviisis absoluutselt vigane. Aitäh! Aga ma ei saa lugeda seda kuidagi protseduuriliseks küsimuseks. Head kolleegid! Ma loen meie tänase kaheksanda päevakorrapunkti käsitletuks. Tänane üheksas päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Varro Vooglaiu 7. märtsil käesoleval aastal esitatud arupärimine PPA-poolse võimu kuritarvitamise kohta seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Tõtt-öelda ma esimese asjana tahangi avaldada tänu Riigikogu juhatusele, sellepärast et see arupärimine on üks esimesi minu parlamendis oleku aja jooksul, mis jõuab siia saali põhiseaduses sätestatud tähtaja ehk 20 istungipäeva jooksul, nagu põhiseaduse § 74 lõige 2 seda ette näeb. Märkimisväärne saavutus. Aitäh! Aga nüüd arupärimise juurde. 12. jaanuaril tegi Harju Maakohus teatavaks oma otsuse, millega tühistati Politsei‑ ja Piirivalveameti poolt Jaak Valge ja Andres Aule suhtes langetatud süüdimõistev väärteootsus, kuna kohtu hinnangul polnud nimetatud isikud reaalselt ühegi väärteo koosseisule vastavat tegu toime pannud. Nüüdseks on see otsus ka jõustunud. Mäletatavasti paigaldasid Aule ja Valge möödunud aasta juulis Tallinna vanalinnas kirjanike majale Juhan Smuuli bareljeefi juurde Eesti NSV lipu, et juhtida avalikkuse tähelepanu asjaolule, et 1949. aastal – tõendatult – küüditamises osalenud ning korduvalt stalinistlikke vaateid väljendanud Juhan Smuulile pühendatud mälestusmärki eksponeeritakse jätkuvalt Eesti Vabariigi avalikus ruumis, pealinnas, aga see on täiesti kohatu. Kuid selle asemel, et küüditaja mälestusmärk oleks maha võetud, algatas PPA lipuaktsiooni tõttu Aule ja Valge suhtes väärteomenetluse ning menetleja Kristel Proos otsustas määrata mõlemale mehele trahvi, kuna nad olevat toime pannud avaliku korra rikkumise. Tegelikult oli algusest peale vähegi ausatele inimestele täiesti selge, et mingit väärtegu Aule ja Valge toime ei pannud. Selge on ka see, et PPA ilmselgelt otsis võimalust süüdimõistva otsuse langetamiseks, sest algselt tugineti eriti absurdsel moel karistusseadustiku §‑le 1511, mille kohaselt on keelatud agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisi. Kuna selline etteheide oli naeruväärne, sest lipuaktsiooniga risti vastupidiselt protesteeriti kommunistide, inimsusevastaste kuritegude toimepanemises osalenud isikute jätkuva avaliku ülistamise vastu, asus PPA hiljem toetuma karistusseadustiku §‑le 262, heites Aulele ja Valgele ette avaliku korra rikkumist. PPA sõnul seisnes väidetav avaliku korra rikkumine selles, et Eesti NSV lipu avalik eksponeerimine Tallinna vanalinnas on kohatu ja võib inimesi häirida. See süüdistus ei ole ka vähem naeruväärne kui esialgne süüdistus, sest inimeste karistamine meeleavaldamise eest lihtsalt seetõttu, et PPA hinnangul on meeleavaldamise viis sobimatu ja ehk ka kedagi häiriv, on absoluutselt kohatu. See on kohatu. Kolumnist Veiko Vihuri on selle kohta kirjutanud: "PPA käitumisest jääb vägisi mulje, et konservatiivsete poliitikute vastu otsitud ettekäändel väärteomenetluse algatamine ja alusetu trahvimine kuulub nüüd politiseerunud politsei käekirja juurde. Mida sellega saavutada püütakse? Vastus on väga lihtne: menetlus ja protsess on juba iseenesest karistus." Kahjuks ei ole tegu üksikjuhtumiga, sest PPA tegutsemises meeleavaldamise õigusvastaseks mahasurumiseks on ilmnenud juba muster. Kuna põhiseaduse §‑ga 45 tagatud sõnavabadus ja §‑ga 47 tagatud meeleavaldamise vabadus on demokraatliku ühiskonnakorralduse seisukohast fundamentaalse tähtsusega vabadused, tuleb jõustruktuuride poolt nende rikkumisse suhtuda täie tõsidusega. Sellega seoses on meil teile järgmised küsimused. Esiteks, kuidas on võimalik, et PPA algatab kodanike suhtes, kes kasutavad oma põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, ikka ja jälle väärteomenetlusi, ilma et selleks oleks reaalselt õiguslik alus? Teiseks, kes ja kuidas selle eest PPA‑s vastutab, kui kohtus leiab kinnitust, et PPA poolt rahumeelselt meelt avaldanud inimeste trahvimine oli õigusvastane, nagu see Aule ja Valge kaasuses on toimunud? Kas ametnike suhtes, kes algatasid õigusvastaselt väärteomenetluse, algatatakse distsiplinaarmenetlus, nagu seadus seda nõuab? Kolmandaks, mida kavatsete ette võtta selleks, et tulevikus enam ei esineks selliseid PPA‑poolseid võimu kuritarvitusi ning et kõik Eesti Vabariigi kodanikud saaksid kasutada oma põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, ilma et peaks kartma PPA‑poolset õigusvastast tagakiusamist? Neljandaks, kas te ei leia, et siseministrina peaksite ise võtma vastutuse ja tagasi astuma, kui PPA ei suuda tegutseda viisil, mis austaks kodanike põhiseaduslikku õigust riigivõimu sekkumiseta meelt avaldada? Aitäh! Aitäh! Arupärimisele vastamiseks palun siia Riigikogu kõnetooli tagasi siseminister Lauri Läänemetsa. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud arupärimise esitajad ja parlamendiliikmed! Siseministrile edastati arupärimine Politsei- ja Piirivalveameti võimu kuritarvitamise kohta seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase mahasurumisega ning esitati neli küsimust. Esimene küsimus: "Kuidas on võimalik, et PPA algatab kodanike suhtes, kes kasutavad oma põhiseaduslikku õigust meelt avaldada, ikka ja jälle väärteomenetlusi, ilma et selleks oleks reaalselt õiguslik alus?" Selgitan, et Politsei- ja Piirivalveamet ei sekku põhjendamatult isikute põhiseadusega tagatud väljendus- ja kunstivabadusse. Jaak Valge ja Andres Aule kaasusest veidike lähemalt. Avaliku korra rikkumiseks peeti seda, et kaks meest varahommikul majaomanikelt luba küsimata ja kedagi teavitamata otsustasid heisata Eesti NSV lipu. Seda 22. juulil, mil ajalooliselt Eesti eest esitati avaldus NSV Liitu astumiseks. Kui politseini jõudis informatsioon, et avalikus ruumis eksponeeritakse Eesti NSV lippu, ei olnud teada, kes selle sinna pani ja mis oli selle teo eesmärk. Asjaolu, et lippu eksponeeriti protesti- või kunstikaalutlustel, selgus hiljem menetluse käigus. Seega ei vasta tõele väide, et väärteomenetluse alustamiseks puudus õiguslik alus. Väärteomenetluse eesmärk ongi õigusrikkumise kvalifitseerimine, teo toimepanija väljaselgitamine ja kui on asjakohane, siis karistuse määramine. Seadusandja ei ole koostanud ammendavat loetelu selle kohta, missuguse propaganda sümboolika, vaenu või vägivalla õhutamist toetava sümboolika kasutamine või eksponeerimine on lubamatu. Riigikohtu kriminaalkolleegium on selgitanud, et nii seda, kas sümbol seondub rahvusvahelise kuriteo toimepanemisega, kui ka seda, kas sellise sümboli eksponeerimine on toetav või õigustav, tuleb sisustada niinimetatud keskmise mõistliku inimese seisukohast.

Teiseks, sümboli eksponeerimise aeg, näiteks teatud tähendusega kuupäev, nagu 22.07.23 ehk teo toimepanemise päev oli, seda ka toimepanijate teadmiste kohaselt. See oli päev, mil Eesti nii-öelda esitas avalduse vastuvõtmiseks NSV Liitu astumiseks. Kolmandaks, sümboli eksponeerimise koht, näiteks etendus, lavastus või poliitiline demonstratsioon. Selles lipu kaasuses olid aga kaks meest varahommikul majaomanikelt luba küsimata ja kedagi teavitamata ajalooliselt negatiivsel kuupäeval ENSV lippu heiskamas. Neljandaks, sümboli eksponeerimise viis, näiteks svastika käesidemel või kujutis svastika viskamisest prügikasti. Antud juhul heiskasid kaks meest teadmata asjaoludel nimetatud kuupäeval ENSV lipu pealinna südames. Arvestades eelnevat, selgitan, kas tegu võis vastata süüteole. Teo vastavuseks süüteo koosseisule, see tähendab, millegi vaenu sümboliks lugemiseks piisab sellest, kui selline seos tekib ilma eriteadmisteta maailmasündmustest keskmiselt informeeritud kõrvaltvaatajal. Näiteks Z-tähe ja Georgi lindi puhul on üheselt arusaadav seos Vene föderatsiooni sõjaga Ukraina vastu. Riigikohus on leidnud, et selline karistusseadustiku koosseisule vastav tegu on näiteks Venemaa Föderatsiooni dessantvägede aastapäeval tehtud postitus Facebookis, milles õnnitletakse määratlemata isikute ringi tähtpäeva puhul koos pildiga, millel on kujutatud dessantväelasi demonstreerimas käsivõitluse võtteid ja Venemaa Föderatsiooni dessantväelaste sümboliks olevat lippu deviisiga ütlen selle eesti keeles – "Mitte keegi peale meie". Arvestades, et karistusseadustiku täiendamine oli suuresti ajendatud Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu, ning soovist piirata selliste sümbolite kasutamist, mis on seostatavad raskete rahvusvaheliste õiguste rikkumistega ja loovad toetajaskonda selliste tegude

kollaboratsiooni okupatsioonivõimuga, on leidnud ka Jaak Valge ja Andres Aule. See nähtub Harju Maakohtu 12.01.2024 otsuse materjalidest. Teine küsimus: "Kes ja kuidas selle eest PPA-s vastutab, kui kohtus leiab kinnitust, et PPA poolt rahumeelselt meelt avaldanud inimeste trahvimine oli õigusvastane, nagu see Aule ja Valge kaasuses on toimunud? Kas ametnike suhtes, kes algatasid õigusvastaselt väärteomenetluse, algatatakse distsiplinaarmenetlus?" Rikkumiste eest vastutab alati nende toimepanija. Antud juhul oleks vastutajaks ametnik, ent seda olukorras, kus tegemist oleks olnud õigusvastaselt väärteomenetluse algatamisega. Seda aga tuvastatud ei ole. Vastab tõele, et kohtuväline menetleja ehk politsei oleks võinud seadusest tulenevalt väärteomenetluse lõpetada, kui menetluse käigus selgus, et tegu oli ajendatud kunstilisest meeleavaldusest. Politsei jättis selle õiguse kasutamata, sest teo toimepanijad ei saanud kogu menetluse kestel aru asjaolust, et nende tegevus võib kedagi häirida. Menetluse jätkamiseks oli menetlejal väärteomenetluse seadustiku kohaselt õigus. Väärteona on karistatav nii tahtlik kui ka ettevaatamatu tegu. Ehk tähtis on teo toimepanemise fakt, mitte eesmärk, miks seda tehti. Ja oluline on esile tuua ka fakt, et häiring esines. Kohus ei pidanud seda häiringut niivõrd intensiivseks, et teo toimepanijaid karistada. Kokkuvõttes oli menetluse algatamiseks põhjus olemas ning on väga hea, et vastav kaasus kohtult hinnangu sai. Selliselt on kõikidele osapooltele selge, mil määral karistusseadustikku lisatud sätet tulevikus rakendada ning kust jooksevad süüteo toimepanemise piirid. Kolmas küsimus: "Mida kavatsete ette võtta selleks, et tulevikus enam ei esineks selliseid PPA poolseid võimu kuritarvitusi ning et kõik Eesti Vabariigi kodanikud saaksid kasutada oma põhiseaduslikku õigust meelt avaldada ilma, et peaks kartma PPA poolset õigusvastast tagakiusamist?" Võimu kuritarvitust PPA poolt ei ole tuvastatud, samuti ei ole piiratud kellegi põhiseaduslikku õigust meelt avaldada. Põhiseaduslike õiguste teostajatel tuleb aga enesele teadvustada, et olenevalt õiguste realiseerimise viisist, võib ja peabki õiguskaitseasutustel tekkima kahtlusi, mida ohu väljaselgitamise eesmärgil asutakse kõrvaldama. Kui arupärimise esemeks oleva teo oleks toime pannud näiteks Venemaa Föderatsiooni kodanik samal viisil, aga politsei ei oleks sekkunud ega asunud asjaolusid välja selgitama, ei aktsepteeriks seda tõenäoliselt ei ühiskond ega arupärimise esitajad. Ja neljas küsimus: "Kas Te ei leia, et siseministrina peaksite ise võtma vastutuse ja tagasi astuma, kui PPA ei suuda tegutseda viisil, mis austaks kodanike põhiseaduslikku õigust riigivõimu sekkumiseta meelt avaldada?" Eelnevalt selgitasin, kuidas politsei Eesti riigi seadustele vastavalt tegutses. Ma ei leia, et EKRE liikme ENSV lipuga Tallinna linnas jalutamine peaks olema kuidagi siseministri tagasiastumise põhjuseks. Pigem peaksid sellega tegelenud inimesed hoopis jõudma sisekaemuseni, et tegelikkuses ei ole selline käitumine ju päris normaalne. Aitäh!

et politsei käitus ebaseaduslikult, ja tühistas selle trahvi. Eraldi teema on muidugi see, et Kristel Proos, kes selle trahvi määras, on üks sihukene seadusvastaste trahvide sarimääraja. Ta on teinud trahvi inimesele selle eest, et ta kutsus 2021. aastal meelt avaldama koroonapiirangute ajal, nagu teame. Ta on teinud trahvi Varro Vooglaiule selle eest, et väidetavalt Sander Punamäe tegi kaebuse, kuigi Sander Punamäe ise seda eitab. Ta on teinud trahvi alaealisele tüdrukule, kes bussis maski ei kandnud. Ta on teinud trahvi Aulele ja Valgele. Kõik need trahvid on kohtus tühistatud. sihuke inimene teil seal politseis töötab? Kas ta saab otse mingitelt mehikestelt, ülemustelt, käsu, et nüüd tuleb neid inimesi taga kiusata, või ta lihtsalt laamendab, nagu tahab, ja keegi piiri ei pane? Kas ta on saanud mõne distsiplinaaruurimise? On sisekontroll temaga tegelenud? Kuidas ta saab seal töötada? Aitäh! Aitäh! Nii täpselt ma ei tea selle isiku kohta. Te pole täpselt küsinud selle isiku kohta ka minult. Aga kindlasti tuleb vaadata mitte ainult neid asju, mis te välja tõite, vaid kogu tema tööd.

tegelikult on see kõik olnud politsei niivõrd mannetu tegutsemine. Kuidas te saate siseministrina seda kaitsta? Aitäh!

Te ei suuda isegi nõukogude perioodiga, mis peaks olema koolides üsna tiheda õppekavaga, võrrelda praegust olukorda.

ja osundavad, et küüditajate, Eesti rahva füüsiliste hävitajate monumendid on seintel, vaatamata sellele,

seitse mälestist Nõukogude Liidu perioodist, mis said täpselt samal päeval, samal ajahetkel eemaldatud. Jah, oleme sellega tegelenud ja kindlasti tegeldakse edaspidi ka. Ma ütlen siiralt, et

See on fakt, see ei ole arvamus. Kohus tühistas trahviotsuse sellepärast, et trahviotsus oli õigusvastane. Fakt!Nii. Alustame sellest, et ei ole vaja õigustada PPA käitumist, pigem peaks ütlema, et nad peavad vabandust paluma ja püüdma oma käitumist parandada.

tehti trahviotsus täies teadmises, et lippu kasutati meeleavalduse raames, mitte selleks, et õigustada midagi, mingisuguseid kommunistlikke kuritegusid või muud sellist. Nii et minul on ausalt öeldes imelik seda kuulata.

ja väga palju küsimusi. Meile teiega ei tunduks selline tegevus normaalne ja me kindlasti reageeriksime sellele. Ja ma arvan, et meie esimene küsimus ei oleks see: "Vabandust, härrad, kas tegemist onperformance'iga?" Ma arvan, et me ei küsiks seda esimesena.

kui ta ei saa aru, et see on protestiaktsioon, mitte mingisugune nõukogudeihalus.Minul on küll kuri kahtlus – te muidugi lükkate nüüd kohe selle kahtluse ümber, aga ma ei usu teid –, et teie omalt poolt kiitsite igati heaks võimaluse EKRE-le ära panna, vaatasite hea pilguga ja soosiva sõnaga selle peale, et politsei oma võimu kuritarvitamise teele asus.

kellelegi või mõnele erakonnale ära panna. See võib olla teie nii-öelda arsenalis tuntud-teada tegevus, aga mina selle peale isegi ei tuleks ja mina selliste asjadega ei tegele. Ei anna minister politseile ja kaitsepolitseile käske, keda uurida või keda mitte, ega ütle ka, mida nendes asjades uurida. Ma pean Ma pean tagama selle, et need asutused teeksid oma tööd. Kui on põhjust arvata, et keegi on mingit seadust rikkunud, siis pean ma vastavaid menetlusi läbi viima või algatama. Ja seda ma teengi. Ei saa eeldada seda, et kui meedias toimus diskussioon selle üle

Aga see selleks. Kõigepealt ma tahan öelda Varro Vooglaiule, et ma olen selle arupärimise eest tänulik, ehkki ma muidugi tean, et tema ei teinud seda mitte minu pärast, vaid ikkagi sellepärast, et näidata, kuidas PPA tegutseb.Aga ikkagi, ma pean natukene piinlikkuse alla suruma, sest tegemist on isikliku teemaga, ja küsin ühe küsimuse. Nimelt paigutas üks mees, kellega minul tegelikult seost ei ole,

Aitäh! Ma kahjuks ei oska sellele vastata, sest ma pole üldse kursis selle sündmuse ega selle toimepanemisega seotud asjaoludega. Ma ei tea sellest midagi. Aitäh!

No see jutt on täiesti uskumatu. Politseile on meie riigis antud ikka laiad volitused ja suur võim. Ainuüksi seetõttu

Aitäh! See on hea küsimus. Aga kuna ma ei ole ekspert ja pole ka oma arvamust sellel teemal kujundanud, siis ma ei oska vastata, mida sellega teha. Aga näiteks Tallinna Linnavolikogu liikmetel on võimalik teha vastavaid ettepanekuid, kui neil on mõtteid, mida selle bareljeefiga või sildade ja tänavate nimedega teha. Seda kõike saab otsustada. Ja miks ma pole selle küsimusega tegelenud? Sellepärast, et ma leian, et

Suur tänu, härra siseminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli arupärija Varro Vooglaiu. Palun!

Ministri antud vastuseid ei saa vähimalgi määral pidada rahuldavaks. Nagu me kuulsime, minister kas ei saa probleemi tõsidusest aru või lihtsalt ei võta probleemi tõsiselt. See, kui politsei sekkub ebaseaduslikult meeleavaldamisse, on vaba ja demokraatliku ühiskonnakorralduse ideaali vaatepunktist äärmiselt tõsine probleem, millesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Autoritaarsetes riikides ei julge inimesed meelt avaldada, sest nad ei või kunagi teada, millal õiguskaitseorganid neile peale lendavad, kas füüsilise vägivallaga või justiitsvägivallaga, hakates neid allutama erinevatele menetlustele. Vabas ühiskonnas on äärmiselt oluline, et inimesed saavad tulla tänavale ja rahumeelselt avaldada meelt kindlas teadmises, et sellega ei kaasne nendele selliseid repressioone.

Sellepärast, et PPA lihtsalt kuritarvitas talle antud õigust algatada menetlusi ja teha trahviotsuseid. Ja siin me näeme sama asja. Nagu ma oma küsimust esitades ütlesin, ma ei saa aru, miks te õigustate PPA käitumist, justkui kõik oleks hästi ja poleks põhjust mingeid etteheiteid teha. No kuidas ei ole, kohtus on leidnud kinnitust, et trahv oli ebaseaduslik? Ebaseaduslik trahviotsus. Kas see ei ole siis probleem? PPA sekkub inimeste põhiseaduslikku õigusse avaldada meelt, mõistab nad süüdi väärteos, olgugi et nad ei ole tegelikult mitte midagi muud teinud, kui kasutanud oma demokraatlikku õigust avaldada meelt. See on ebanormaalne. See on ebanormaalne! Teie ütlesite meie küsimustele vastates, et loodetavasti viis see kohtumenetlus sisekaemuseni, et selline käitumine, selline meeleavaldamine ei ole päris normaalne.

Ma ütlen veel kord, et see ei ole mingi üksikjuhtum. Mis juhtus hiljuti Tartus, kui Palestiina toetuseks taheti korraldada meeleavaldust? Tartus politsei keeldus loa andmisest, olgugi et neil ei ole selleks seadusest tulenevat õigust. Millisele argumendile tuginedes keelduti? Öeldi: "Ei ole välistatud, et meeleavaldusele võivad tulla inimesed loosungitega, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega, ja sellepärast me ei anna teile luba meelt avaldada."

ära. Me teeme nüüd nii, et edaspidi, kui ei ole ilmselge, et tegemist on õigusrikkumisega, siis ei hakata ei menetlusi algatama ega kedagi süüdi mõistma," ei ole. Ei ole ju selliseid samme ette võetud. Ja see ongi see, millele me teid kui ministrit üles kutsume – lööge kord majja ja öelge: "Meeleavaldamise õigus on oluline põhiseaduslik õigus, ärge näppige seda ilma mõjuva põhjuseta." Kui me vaatame seda konkreetset juhtumit, siis oli ju täiesti ilmselge – hiljemalt menetluse ajal

Kõik teadsid seda. Teie teadsite, kogu PPA teadis, PPA juhtkond teadis, kõik menetlejad teadsid seda, sellepärast et need inimesed, menetlusalused isikud olid ütlusi andes seda neile juba öelnud. Kõik teadsid. Kõik teadsid. Ometi tehakse trahviotsus ära, täiesti teadlikult ja tahtlikult õigusvastaselt. Siis tulete teie ministrina siia parlamenti ja teete sellise näo, et ega midagi erilist pole juhtunud, ja ütlete, et võib-olla ongi hea, et saadi selgust, sest ega kunagi ette ei tea, millega üks või teine menetlus lõpeb. Muidugi teame!

Ei tahaks, mitte ei tahaks, et see muster Eesti Vabariigis laieneb.Ja ma ütlen lisaks seda, et

selleks, et õigustada omaenda õigusvastast otsust, räägite otsest valet kohtunikule. Te tahate, et see väärteootsus jääks jõusse, et seda ei tühistataks, ja selleks, et oma õigust taga ajada, räägite otsest valet."Eesti Vabariigis ei ole ENSV lipp keelatud sümbol.

mida sa oma silmaga tunnistad, kus politseiametnikud teadlikult ja tahtlikult omaenda väärkäitumise õigustamiseks kohtus räägivad valet, on midagi niisugust, mis peaks kutsuma esile distsiplinaarmenetluse. Kolleeg Martin Helme juba osutas sellele: seesama menetleja Kristel Proos

Suur tänu! Järgmisena palun siia Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh! No räägime siis Kristel Proosist, kes on teinud järjest ja järjest selgelt poliitilise maiguga otsuseid, küll trahvinud koroonareeglite

Aule ja Valge suhtes. Täpselt, õigustatud küsimus: on tal poliitiline katus või ei ole poliitilist katust? Ilma poliitilise katuseta selline seaduste sariväänaja ja ebaseaduslike trahviotsuste tegija ju tegelikult ei saa tegutseda.

minister tuleb siia ja hakkab mingit mundriau kaitsma. Minister peaks olema ikka inimeste poolel. Minister peaks seisma selle eest, et mingid jupijumalad kuskil jõuametkondades ei saa laamendada

Olid sotsiaaldemokraadid, kes 1940. aastal rõõmsalt läksid koos Ždanoviga meile siia töörahva paradiisi tooma. Nüüd on meil siin taas sotsid, jõuametkondade juht on sotsiaaldemokraat, ja me libiseme mustrisse, mis on äravahetamiseni sarnane sellega, mida me näeme Venemaal, Valgevenes või Venezuelas, kus jõuametid hoolitsevad selle eest, et eriarvamus saab alati seaduse täie rauaga ja riigivõimu jõudu saab ikka maitsta – kui ei saa aru, siis tehakse selgeks. Minister ütleb, et ei, tema küll ei sekku, kui politsei midagi teeb. Tema ei sekku. Aga vabandust, vastupidi, peab sekkuma.

rikuks inimeste põhiõigusi ega karistaks inimesi seadusvastaselt. Kui see muutub süsteemseks – ja me näeme, et see on muutunud süsteemseks –, siis tuleb keegi lahti lasta, lahti politseiameti peadirektor või laseb tema lahti mõne enda alluva. Või kui kumbagi ei juhtu, siis tegelikult tuleks minister lahti lasta. Nii ei saa! See ei ole normaalne riik, see ei ole õigusriik.

kuritarvitati, ja kasutati jõudu koroonarežiimi kehtestamise ajal. See nii-öelda punaste instinkt kohe käsi kabuuri poole libistada, kui keegi ei ole nendega nõus – no me näeme seda jälle. see ei ole naljakas. See on hirmuäratav. Siis tulla rääkima, et ei, mina ei tea, mida teie mõtlesite, kui teie võimul olite, kuidas jõudu ja võimu kuritarvitada. Mitte kordagi ei olnud selliseid asju.

Nii ei saa jätkuda. Nendele inimestele tuleb sulg sappa panna. Muidu me peame ühel hetkel hakkama ministrile otsima uut tööd. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra minister soovib sõna? Ei soovi. Ma sulgen läbirääkimised. Lõpetame ka tänase üheksanda päevakorrapunkti käsitlemise. Head kolleegid, meie tänased päevakorrapunktid on ammendunud. Aga see ei ole veel kõik. Nüüd on kõigil soovijail võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Nii, kõnesoove ei ole. Seega,